onda otvaram raspravu. Prvi na redu Klub zastupnika SDP-a, poštovani kolega Grbin, izvolite.

Sada idemo kao što smo najavili na objedinjenju raspravu o drugoj i trećoj točci to su: - Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2020. i 2021. godinu Podnositelj je Vlada RH na temelju Članka 20. Zakona o upravljanju državnom imovinom. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo. Molio bih sada da u ime podnositelja dodatno obrazloženje da poštovana državna tajnica Sanja Bošnjak. Izvolite. Tko traži stanku? Vidite kako plemenito iz HDZ-a se brine o predsjedniku SDP-a, jako lijepo ali krivo. Izvolite, izvolite kolegice Bošnjak. Poštovani predsjedniče HS, poštovani saborski zastupnici i zastupnice, sve vas lijepo pozdravljam. Pred vama je Izvješće o radu dijela Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine koje se odnosi zapravo na državnu imovinu za 2020. i '21.g.. Zakonom o upravljanju državnom imovinom definirani su ključni dokumenti upravljanja državnom imovinom, a to su prije svega Strategija upravljanja državnom imovinom koja je definirana za razdoblje od 7.g., Godišnji plan upravljanja državnom imovinom i Izvješće o provedbi tog godišnjeg plana za prethodnu godinu. Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja koja uopće ima Strategiju upravljanja državom imovinom, a naša je do 2025., dakle napravljena za 7.g., sa sa osnovnim strateškim ciljem, a to je održivo, ekonomično i transparentno upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu RH. Taj cilj je podijeljen na 7 specifičnih posebnih ciljeva koji se sukladno načelima upravljanja državnom imovinom, a koji se odnose na odgovornost, javnost, transparentnost i ekonomičnost odnose na učinkovito upravljanje nekretninama u vlasništvu RH, nastavak privatizacije trgovačkih društava u vlasništvu RH i unaprjeđenje upravljanja pravnih, pravnim osobama od posebnog interesa za RH, učinkovito učinkovito upravljanje pokretninama koje su trajno oduzete zbog počinjenja kaznenih djela, harmonizacija novih propisa, vođenje, standardizirani razvoj i unaprjeđenje sveobuhvatne interne evidencije različitih pojavnih oblika državne imovine kojima upravlja ovo ministarstvo. Šesti i sedmi cilj odnose se na upravo ovo što je pred vama dakle strateško planiranje i izvješćivanje, te jačanje ljudskih potencijala. Ovim prijedlogom izvješća se putem različitih mjera, projekata i aktivnosti opisuje provedba elemenata gore navedenih strateških, strateškog planiranja postavljanih u sektorskim, u sektorskoj strategiji. Realizacija mjera i aktivnosti utvrđenih u našem Godišnjem planu upravljanja državnom imovinom predstavljena je sukladno navedenim ciljevima. 2020. i '21.g. možemo se svi sjetiti da je obilježilo razdoblje pandemije kada je stalo zapravo u cijelom svijetu svako bolje i jače investicijsko ulaganje kroz poduzetnički sektor, a isto tako razdoblje potresa u RH. Tijekom Tijekom 2020.g. kroz upravljanje državnom imovinom ostvareni su ukupni prihodi od nefinancijske i financijske imovine u iznosu većoj od milijardu Od tih milijardu i 354 milijuna kuna, 322 milijuna 833 tisuće i 800 kuna predstavljaju prihode od upravljanja nefinancijskom imovinom, dok je više od milijardu prihodi upravljanja financijskom imovinom. Od ukupnih navedenih prihoda, prihodi državnog proračuna iznosili su milijardu U 2021.g. ostvareni su ukupni prihodi također od upravljanja nefinancijskom i financijskom imovinom u iznosu od milijardu od kojih se više od 265 milijuna odnosilo na upravljanje nefinancijskom imovinom i milijardu 439 milijuna 786 tisuća 637 kuna predstavlja prihode od upravljanja financijskom imovinom. Od te sume više od milijardu i 546 milijuna 588 tisuća uplaćeno je u državni proračun. 2020.g. da bi opravdali sve, sva ova sredstva i navedene milijune ministarstvo je sklopilo 600 ugovora za upravljanje i raspolaganje nekretninama od kojih je 403 ugovora bilo vezano za mjeru smanjenja državnog portfelja, dakle kupoprodaje, darovanja, raskinuća suvlasničkih zajednica i 134 ugovora kojima je aktivirana neiskorištena državna imovina i 63 ugovora o darovanju nekretninama prema JLS. U 2021.g. sklopljeno U 2021.g. sklopljeno je 400 ugovora o raspolaganju nekretninama, od kojih 262 ugovora bilo je vezano za portfelj portfelj za smanjenje državnog portfelja, 109 ugovora kojima je aktivirana neiskorištena državna imovina i 29 ugovora o darovanju nekretninama. Aktivaciji državne imovine doprinosi i tvrtka Državne nekretnine d.o.o. u vlasništvu RH koja je oprihodila ukupnu vrijednost svojim ugovorima o najmu i zakupu nekretnina u vrijednosti većoj od 96,66 milijuna kuna, a 2021.g. to je bilo više od 101 milijun kuna. Kako je 2020., 2021. godina bila godina već spomenute pandemije. Ovo je ministarstvo u suradnji, odnosno u skladu sa donesenom odlukom Vlade Republike Hrvatske oslobodilo od obveze plaćanja zakupnine, najamnine i naknade za korištenje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske uslijed potresa i uslijed covida u iznosu većem od milijardu Dok je za samo poduzetnike, dakle zakupnike poslovnih prostora radi otežanog poslovanja uslijed pandemije covida 19 to oslobođenje bilo i 613 kuna. U 2021. godini oslobođenje plaćanja zakupnine, najamnine i naknade za korištenje stanova uslijed potresa i poslovnih prostora

U isto vrijeme Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Upravi za nekretnine pokrenulo je izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu za pet zgrada. Tri su zgrade u Zagrebu, dakle Dežmanova 10, Prilaz Đure Deželića i Ilica 25 i dvije zgrade na području grada Siska. Što se tiče napravljena je projektna dokumentacija, zgrade su, neke su krenule u obnovu, neke će uskoro, odnosno kako se radi o vrlo složenim projektima uskoro će krenuti radovi i na Dežmanovoj gdje smo mi sjedili sve do nedavno. Vezano za upravu za trgovačka društva početkom ove godine ova je uprava prenesena u Ministarstvo financija, međutim naravno u izvješću su ovdje i njihovi konkretni podaci. U upravljanju financijskom imovinom možemo izdvojiti, dakle prihode od dobiti trgovačkih društava i prihode od prodaje dionica i udjela u društvima. Tako je u 2020. godini iskazani su prihodi od dobiti trgovačkih društava u portfelju CERP-a u iznosu 52,89 milijuna kuna, a u 2021. godini u iznosu od 55,13 milijuna kuna. Dobit od trgovačkih društava sa liste pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini iznosila je 893,96 milijuna kuna, a u 2021. godini milijardu i 311 tisuća i 12 milijuna. U pogledu nastavka privatizacije trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske pandemija koja je bila na snazi utjecala je na prihode od prodaje dionica, poslovnih udjela kroz portfelj CERP-a. No u 2020. godini iznosila je 84,89 milijuna kuna i odnosila se na prodajne dionice i poslovne udjele u 64 društava. U skladu sa predviđenim Nacionalnim planom oporavka i otpornosti, gdje je državna imovina kroz reformu C2 četiri našla svoje mjesto. Jako smo zapravo zadovoljni radi toga, jer reforme su naravno potrebne i u ovim poslovnim procesima. Dakle, u 2021. godini prodane su dionice u 62 društva u vrijednosti od 73,53 milijuna kuna. Povezujem da Nacionalnim planom oporavka i otpornosti zato što je to bio jedan od zahtjeva Europske komisije, dakle što je prije moguće aktivno završiti privatizaciju trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj. U pogledu unapređenja upravljanja pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku Vlada Republike Hrvatske u prosincu 2021. godine na temelju odluke o kriterijima za utvrđivanje pravnih osoba od posebnog interesa za RH donijela je novu odluku o pravnim osobama od posebnog interesa čime je ispunjen kvalitativni pokazatelj reforme pod nazivom revidiranje popisa pravnih osoba u već spomenutoj reformi i pod komponenti Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Unapređenje upravljanja državnom imovinom je također u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti za razdoblje 2021. i 2026. godina. Ulaskom Hrvatske u eurozonu reforma trgovačkih društava i korporativnog upravljanja je itekako došla do značaja. Mi smo ispunili sve prioritete koji su nam bili zadani kroz nacionalni plan reformi za taj ulazak, a znamo svi da je nedavno, odnosno lani donesena odluka odnosno potvrđen je status Hrvatske kao buduće članice organizacije OECD-a, gdje je reforma korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske ključna za ulazak. U tom smislu započet je proces izrade novog Zakona o trgovačkim društvima u državnom vlasništvu. Usvojen je akcijski plan za implementaciju preporuka OECD-a za unapređenje korporativnog upravljanja, utvrđen je upravljački odbor za njegovu provedbu. U tijeku su različite aktivnosti na izradi smjernica za rad nadzornih odbora u pravnim osobama od posebnog interesa za RH, smjernice za rad uprave, skupštine dakle metodologija novog načina biranja tih članova društva, a sve već spomenutoj reformi kroz NPOO i sukladno i sukladno OECD smjernicama. Isto tako mi u ministarstvu u suradnji sa Europskom komisijom i Upravom za reforme … reforme provodimo aktivno projekte tehničke pomoći, do sad ih je bilo tri, četri i ove godine ćemo zaključiti novi projekt kako bi državna imovina i postupanje s njom bilo efikasnije i efektivnije. Hvala vam lijepo. Hvala vam državna tajnice ostanite ovdje jer imamo. Kolega Grbin vi tražite stanku pretpostavljam, da, izvolite.

Stanka je vezana direktno uz ovu točku danas, ali ne samo uz nju zato što mi opet imamo praksu da u 2023.g. raspravljamo o izvješću za 2020. i mislim da je to neprihvatljivo. U međuvremenu se štošta dogodilo, a cilj ovih izvještaja je ne samo da s o njima obavijesti Sabor, javnost već da i kroz raspravu nama određene upute kako bi trebalo u budućnosti postupati i korigirati određene stvari. Ja doista ne znam koliko uopće ima smisla da mi sada u 2023. razgovaramo o nečemu što se dogodilo prije tri godine, ali to je još samo jedan pokazatelj na što ste sveli HS. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Grbin slažem se donekle s vama i ovo je zadnje izvješće ako ste zamijetili koje nosi godinu '20., već smo raspravili skoro i sve za '21. to smo ubrzano sad napravili jer smo dobili nešto manje zakona u zadnje vrijeme iz Vlade pa gotovo smo došli do razine da samo ćemo raspravljati u idućem razdoblju '22.g. dakle praktički smo ušli u ono što je i ispravno. A nije bilo nikakve namjere nego jednostavno je bilo zagušenje sa drugim brojim točkama i vi kao oporba možete predlagati sa 30 potpisa, dakle i to ulazi u one točke koje moramo raspraviti pa je samo zato došlo do određene odgode. Ali evo sada vidite dolazimo do praktički one regularne dinamike da raspravljamo godinu koja je prethodila ovoj u kojoj sada jesmo. Tako da ok. Tražili ste stanku pa dat ću stanku evo do 10:45.

Poštovana kolegice državna tajnice. Znači pred nama je ovo izvješće o upravljanju državnom imovinom za '20.-tu i 2020.g. naravno to pokriva jedan dio mislim da iz toga razlozi i rezultati koji se ovdje ste prikazali realni i smatram da su napravljeni dobrom strukturacijom i da ukazuju na dobru tendenciju razvoja i tog jednog vrlo bitnog segmenta upravljanja državnom imovinom. Međutim, drago mi je i htio bi apostrofirat možda dvije važne teme koje se ovdje nameću, a i nameću se iz vašeg iskaza, činjenica da će se očigledno ići u jedne i bilo je najava da će se ići u izmjene postojećeg Zakona o upravljanju državnom imovinom i mislim da je to dobar iskorak. I naravno drago mi je što se spominje i pristupanje zadnjoj integraciji kojoj Hrvatska pristupa to je smjernicama implementacijama već postojećih smjernica OECD-ovim pravila, pa molim vaš malo komentar …/Govornik Hvala lijepo poštovani saborski zastupniče. Da, kao što sam rekla početkom ove godine Uprava za trgovačka društva otišla je u Ministarstvo financija i to nam je bio zapravo vrlo jak okidač da idemo iako se godinama pričalo o potrebi za decentralizacijom državne imovine, ali ovo nam je bio znači jak okidač da razdvojimo postojeći Zakon o upravljanju državnom imovinom na dva i da radimo novi Zakon o nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Mi smo u visokoj fazi gotovosti tog zakona, ovih dana očekujemo i slanje na javnu raspravu. Htjeli bismo da već u lipnju ove godine bude prvo čitanje tako da

trgovačka društva u vlasništvu RH, a znamo da tih trgovačkih društava dobit ide u prihod državne imovine. Mislim da je većina tog novca od trgovačkih društava dolazila od HEP-a, od HEP-a, to je bilo oko 800 milijuna kuna. sad znamo da je HEP u gubitku, da je dokapitaliziran sa milijardu eura pa me zanima na koji način ćete nadoknadit te prihode jer očito da ih više od HEP-a neće bit. Hvala vam lijepa. Sanja** Hvala lijepo. Dakle, prihodi od dobiti od trgovačkih društava u vlasništvu RH od posebnog interesa, ispričavam se, kao i prihodi od dobiti onih manjinskih udjela koji se vode kod CERP-a, uplaćuju se u državni proračun. HEP kao takav imao je određene, naravno, isplate prema građanima RH iz svojih sredstava, pitanje, mislim da je ovo pitanje zapravo, više bi trebali uputiti ili prema Ministarstvu financija ili prema nekim drugim institucijama jer uloga ministarstva u dijelu državne imovine je pratiti tih trgovačkih društava, a u budućem razdoblju pratiti financijske i nefinancijske ciljeve tih društava. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Prije iduće replike, s nama je na galeriji predsjednik parlamenta Gornje Austrije Max Hiegelsberger pa vas pozivam da ga pozdravimo. Dobrodošli u Hrvatski sabor. Sada je na redu kolega Mažar, izvolite. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče, poštovana državna tajnice. Odluka o darovanju nekretnina u državnom vlasništvu radi aktivacije od općega javnoga interesa se može vidjeti i na primjeru grada Vukovara gdje je zahvaljujući upravo vašem ministarstvu darovano preko 15 milijuna eura vrijednosti dakle i čestica i nekretnina. To se jučer prepoznalo i na svečanoj sjednici povodom dana grada Vukovara gdje se dakle poslala i zahvala za sve projekte koji se rade u suradnji sa središnjom vlasti. Moje pitanje je vezano za strateški projekt, Arheološki park Vučedol gdje je dakle je vrijednost također, 15 milijuna eura, od čega je 85% bespovratnih sredstava i to je svakako projekt koji će omogućiti gospodarsku revitalizaciju grada Vukovara i dakle napredak za sve građane grada Vukovara, li reći kada se može očekivati darovanje čestica od strane ministarstva i prema gradu Vukovaru? Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan dobro ste apostrofirali, više od 15 milijuna eura do sada za područje grada Vukovara, uglavnom za sportsko-rekreacijske sadržaje, a što se tiče Vučedola, dakle mi više od godinu dana intenzivno surađujemo i sa Gradom Vukovarom i sa Ministarstvom kulture upravo na ovom strateškom projektu. Pri kraju je sada i definitivno je negdje u fazi potpisivanja u upravi i prema ministru. Tu je bio problem, koliko se sjećam, dakle veliki je broj čestica, samo da vidite složenost našeg postupanja odnosno postupanja naših pravnika. Dakle od velikog broja čestica, na nekim česticama je bila zabilježen povrat, dok se to nije riješilo nije se moglo postupati,

jedan od posebnih ciljeva dakle učinkovito upravljanje nekretninama u vlasništvu RH. Ja bih rekao zapravo da tu sama obveza odnosno dužnost države i ministarstva ne završava odnosno da je nešto, nakon što se daruje ili daje na uporabu jedinicama lokalne i područne samouprave isto tako na njima. Rekao bih da imamo i pozitivne i negativne primjere, pogotovo na lokalnoj razini, dakle primjerice, 2019. g. ministarstvo je dalo na uporabu Arboretum opeka, dakle Varaždinskoj županiji koja privodi svrsi, dakle uskoro ćemo tamo imati jedan centar kompetentnosti za poljoprivredu, dakle kažem jedan pozitivan primjer. Međutim, isto tako imamo i neki negativni primjer na lokalnoj razini, grad Varaždin je Varaždin je 2020. g. dobio darovanu dakle nekretnina od strane ministarstva, Pri beli kipi se zove, dakle se privrede svrsi, međutim, prema mojim saznanjima, unatoč tome što je prošlo već 3 godine, dosad grad Varaždin nije priveo svrsi tu nekretninu. Da li imate nekih saznanja po tom pitanju? Hvala lijepo. **Bošnjak, Sanja** Svako darovanje nekretnina prema jedinicama lokalne samouprave je namjenski i mora se u skladu sa namjenom i traženjem i idejnim projektom ili glavnim projektom i privesti svrsi. Jedinice lokalne samouprave imaju rok od 5 godina. Mi ih pitamo pri kraju tog razdoblja jesu li privedene svrsi ili nisu, ako je ovo bila '20. g., znači još imaju 2 godine, ali koliko mi je na, da nije, da se nije još privelo svrsi. Inače iz .../nerazumljivo/... danas je Grad Varaždin, evo, u 9 sati bio u ministarstvu vezano za nekakve druge nekretnine na području grada jer ih ima podosta. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče, poštovana državna tajnice. Dakle imamo pozitivnih primjera. Evo, u gradu Karlovcu upravo na pitanju rješavanja stambene problematike sugrađana došlo je do suradnje između grada i države gdje je država darovala određeni broj stanova za rješavanje tih problema stambene problematike međutim, postoji još brojna državna imovina koja nije aktivna u biti na području jedinice lokalne samouprave i mislim da upravo ovo vrijeme kada se, kada će se moći povući brojna sredstva iz EU fondova vrijeme kad bi možda jedinice lokalne samouprave mogle neke od tih nekretnina brže i lakše obnoviti pa milim da bi tu trebala biti i veća suradnja između države i jedinica lokalne samouprave iako vidimo i iz broja ugovora koji su sklopljeni u ustvari aktiviranju državne imovine da tu se radi, ali mislim da to može biti još i bolje i recite mi, kakvi su vaši planovi u budućnosti u pogledu toga? Hvala. uvijek sve biti .../nerazumljivo/... može biti bolje, mi evo započela sam sa prvim pitanjem, dakle suradnja sa jedinicama lokalne samouprave uvijek ide, zahtjev za darovanje ide sa njihove strane. Mi u ministarstvu znamo kada su u pitanju nekakvi rokovi vezani za EU fondove, za višegodišnji financijski okvir, sada za NPOO, uvijek je to prioritet u rješavanju, ali inicijativa treba doći od jedinice lokalne samouprave. Poboljšanje, smatramo da ćemo upravo ovim procesom fiskalne i funkcionalne decentralizacije i prijenosom upravljanja na državnom imovinom na županije i gradove sjedišta županije i velike gradove u RH, da će tada i

Uvažena državna tajnice, upravljanje državnom imovinom složen je i odgovoran posao i puno je svijetlih primjera kada je državna imovina stavljena u funkciju. Ja ću se osvrnuti na jednu odluku HS iz '89.g. tj. krajem '89.g., a radi se o nekretnini Vile Dalmacija u Splitu gdje se dio nekretnine dao na upravljanje i korištenje gradu Splitu koji je kasnije, ne znam kojim načinom, u splitskom sudu pretvoren u vlasništvo, nema ugovora o darivanju nego o upravljanju. Udruge branitelja iz Domovinskog rata koje su tamo smještene i na državnom su zemljištu dobivaju upozorenja o iseljenju i načinu kako se s njima želi obračunati. Molim vas recite mi da li ste pokrenuli postupak kako bi ta državna imovina bila stvarno državna imovina jer nije nikome dosada darovana i kako bi zaštitili braniteljske udruge, da li ste pripremili Ugovor o korištenju? **Jandroković, Hvala. Nama su se obratili dakle predstavnici tih braniteljskih udruga, a isto tako Ministarstvo branitelja. Što se tiče samih udruga oni su u prostorima u vlasništvu RH, imali su uredne ugovore potpisane sa gradskom upravom i oni im nisu produženi za daljnje, za daljnji boravak u tom prostoru. A što se tiče same zgrade dakle rekli ste da je dano na uporabu odnosno na korištenje i upravljanje što je posve različito od, od vlasništva. Dakle u zemljišnim, moramo provjeriti još sve povijesne izvatke i kako je do toga došlo, ali tamo se u jednom velikom dijelu spominje općenarodna imovina, sad dal je na česticama gdje je zemljište ili na samoj zgradi, to još moramo provjeriti.

kakvo je stanje zapravo na neki načinom onemogućeno je u upravljanju resursima koji su na njihovom području obzirom da je recimo puno javnih površina, dječjih vrtića, škola je još uvijek upisano na RH, ali evo postavit ću vam jedno pitanje. Dakle od 2016.g. do danas nije bilo natječaja za najam stanova, ima velik broj stanova koji su u vlasništvu je li RH koji su prazni, stoje prazni, a ima dosta ljudi i socijalnih slučajeva je li koji bi ih mogli

Mi smo imali tri edukacije koje smo radili u Osijeku, Varaždinu i u Dubrovniku za JLS upravo kako bi se i suradnja i komunikacija i proces same raspodjele odnosno dodjele te državne imovine poboljšao. Što se tiče najma stanova dakle mi u većini stanova imamo najmoprimce koji su ili su zaštićeni ili su ušli na bilo koje druge načine i te stanove možemo samo oglašavati za prodaju ako imaju uvjete za prodaju. **Jandroković, Gordan A povreda poslovnika, izvolite povredu poslovnika kolegice Puljak. **Puljak,

Gđo. državna tajnice, Emil Tedeschi prijatelj vašeg šefa Plenkovića koristi lovište na Hvaru od gotovo 6 milijuna kvadratnih metara plaćajući 100 tisuća kuna naknade, a Hrvatske šume mu uređuju šumske puteve, pri tom je trošak Hrvatskih šuma za nekoliko puta veći od iznosa koji država uprihodi od naknade, znači porezni obveznici financiraju luksuz Plenkovićevog tajkuna Tedeschija. Sličan slučaj je i s bratom HDZ-ovca Drage Prgomet koji je koristio 136 nekretnina Hrvatskih šuma za koje putem smicalica i korumpiranog pravosuđa ništa nije plaćao, a iznajmljivao ih je po tržišnim cijenama. To se zove pljačka hrvatskih građana jer ova dva primjera pokazuju na koji način upravljate imovinom hrvatskih građana tj. hrvatski građani služe moćnicima za besramno bogaćenje. Jeste li svjesni da vi i vaš ministar zlorabite svoju funkciju i da se za ovakove radnje u uređenim državama odgovara, a Hrvatska će zasigurno biti uređena europska država. **Jandroković, Hrvatska ima decentralizirani sustav upravljanja državnom imovinom u smislu same državne imovine. Ovo ministarstvo odgovorno je samo za državnu imovinu u građevinskom području. Za šume,

A vi dobivate opomenu jel nije bilo povrede poslovnika, to svi jako dobro znamo. Državna tajnica odgovorila je korektno na pitanje koje je postavljeno. Izvolite sada kolegice Orešković. Hvala. Dva izvješća koja su pred nama ne služe samo tome da se javnost upozna s tim kako se upravlja sa državnom imovinom već prije svega služe i nama zastupnicima da detektiramo gdje su manjkavosti u postojećem zakonodavstvu. Rekli ste da će novi zakon biti u javnom savjetovanju u lipnju. Odmah ću se izjasniti da kao što smatram da HDZ ne bi trebao krojiti nove zakone u sustavu pravosuđa, tako ne bi trebao krojiti ni Zakon o upravljanju državnom imovinom. I ovo je jedna od temeljnih reformi od kojih bi trebamo krenuti u budućem, drugačijem, boljem ustroju države. A prvo što treba mijenjati odredba zakona koja kaže da ministarstvo vodi evidenciju državne imovine koja nije javni registar ali je javno dostupna. Postojeća netransparentnost, nepostojanje kodificiranih podataka o tome s kojom sve imovinom država raspolaže i na koji način s njom raspolaže izvor je najvećih korupcijskih afera i pljački, a vas molim da mi odgovorite na pitanje … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … koji Izvolite odgovor. **Bošnjak, Sanja** Što se tiče zakona, zakon se piše u suradnji sa radnom grupom koja je formirana, koju čine, dakle pravnici iz ministarstva, čine ju delegirane osobe iz Hrvatske zajednice županija, općina i gradova, tako da zakon pišu, dakle stručnjaci onako kako smatraju i kako smo imali prilike vidjeti u zemljama koje su sličnog nekakvog političke povijesti kao što je Hrvatska. Što se tiče internog, odnosno registra mi imamo registre koji su internog karaktera u ministarstvu kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti radimo na javnom registru koji će biti naravno dostupan svim građanima.

osoba koja radi u državnom tijelu koje rukovodi državnom imovinom čita iz novina o stanju odnosno zdravstvenom ili stambenom ili bilo kojem drugom stanju jednog ministra u Vladi. To je stvarno impresivan nivo poznavanja materije. No, da vas pitam jedna tvrtka iz Splita otišla je u stečaj sa preko dva milijuna i tristo tisuća kuna neplaćenih najmova državnim nekretninama, otišla je u stečaj, a državne nekretnine nisu prijavile potraživanje u stečajnom postupku. Je li to i tako dan danas kako bi rekli dok mi pričamo ili ste u međuvremenu pokrenuli neke pravne postupke ili ne možete je stečaj završen i nesposobnošću nekih ljudi u državnim nekretninama država je ostala bez 2 milijuna i 300 tisuća kuna najamnine. Hvala na odgovoru. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Bošnjak, Sanja** S obzirom da ne mogu na pamet procijeniti o kojoj se tvrtki radi dostavit ću vam pisani odgovor ako je moguće. Hvala. Kolegice Mrak-Taritaš, izvolite. potresa koji je zadesio područje Banije odnosno Banovine. Jedna od prvih stvari koje smo imali prilike čuti je da će državni stanovi koji nisu u korištenju biti opremljeni i biti dodijeljeni na korištenje ljudima koji su stradali u potresu. Dakle, nakon evo prošlo je punih tri godine, prema saznanjima koje imamo još uvijek se neki stanovi obnavljaju, dakle još uvijek nisu državni stanovi adekvatno pripremljeni da bi se mogli koristiti. Ja vas neću pitati o brojci, to ću vas pismeno pitati koliko ima, koliko se koristi, koliko ne, jer znamo da ima oko 7000 državnih stanova. Ali me zanima koliko procjenjujete da je potrebno još vremena da bi se ti stanovi upristojili da tako kažem i da bi ih mogli dati na korištenje što na području grada Zagreba, što na području Banije, odnosno Banovine jer mi se čini da je to već davno, davno treba napraviti ali me zanima koliko još vremena treba za to. Hvala lijepo. **Jandroković, Izmjenom Zakona o obnovi omogućeno je da državne nekretnine budu jedan od dionika same provedbe zakona, pa je i evo prva tranša u tijeku. Nekih četrdesetak stanova koji su koliko toliko iole bili u redu da se opreme za stambeno zbrinjavanje stradalnika u potresu je u tijeku na području grada, najviše na području grada Zagreba, nešto malo na području Banovine. Dakle, oni se uređuju u završnoj su fazi. Neki su vjerojatno već i dodijeljeni, ali uglavnom krenulo je sa izmjenama Zakona o obnovi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Prije iduće replike pozdravimo sada uglavnom učenice i ako ima kojeg učenika ne vidim Zdravstvenog sveučilišta iz Zagreba. To je prva grupa. Dobro došli u Hrvatski sabor. Ali ima profesor vidim. Idemo dalje. Kolega Brumnić, izvolite. Poštovani ovako. Imam relativno jednostavno pitanje pogotovo nakon što smo jučer imali na raspravi strateške robne zalihe gdje smo zaključili da je izvješće krivo. Ovdje u izvješću navodite da ste uprihodili milijardu i 700. Ne navodite od kuda ste ih uprihodili, odnosno kolega vas je jasno pitao koliko je toga uprihođeno recimo od HEP-a? S druge strane ne vidimo od koje imovine s kojom vi upravljate ste uprihodili te novce, jer kad zbrojite ove kompanije koje su ovdje navedene i to je isključivo u temeljnom kapitalu koji je pisan tamo devedesetih što moram priznati danas je potpuno irelevantan podatak se ne može zaključiti kako upravljate,

podatak ukupne mase portfelja onoga što je u CERP-u i onoga što je na poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske. Konkretno za ovaj podatak koliko je svojom dobiti oprihodovao u Državnom proračunu od u masi financijske imovine, dostavit ću vam pisanim putem jer ne znam ga napamet. **Jandroković, Gordan Povrijeđen je Članak 238., vrijeđanje mene osobno. Kada mi netko kaže da je dostavio kumulativan podatak, a da u tom kumulativnom podatku nije dostavio od kuda kreće kolika je kumulativna imovina kojom upravlja onda me smatra idiotom i smatra idiotom sve hrvatske građane. Zvane Brumnić: Taj se treba nalaziti u izvješću./… … dobro, ali to nije povreda Poslovnika, dakle vi to možete kritizirati, vi to možete u svojoj pojedinačnoj raspravi, u raspravi kluba, možete tražiti stanku, možete naći puno načina kako iskazujete nezadovoljstvo, ali ovo nije, to nije povreda Poslovnika. …/Upadica a vjerojatno imate neke druge razloge onda za to zadovoljstvo. Kolega Pavliček, izvolite. još uvijek sa dobrim dijelom svoje državne imovine ne upravlja kvalitetno odnosno da je loš gospodar što možemo vidjeti po brojnim objektima diljem Hrvatske koji su devastirani, propadaju, a u vlasništvu su države Hrvatske i nakon toga posebice oni na Jadranu se prodaju po ja bih rekao cijenama daleko ispod tržišne cijene. No, mene zanima u ovom trenutku imate li cjelokupan popis po vašoj procijeni cjelokupne državne imovine u vašem portfelju ili je još jedan dio ostao van toga. I drugo kolika je vrijednost državne imovine u nama susjednim državama, a tu prvenstveno mislimo na države koje su proizašle iz bivše države prvenstveno sukladno sukcesiji koje danas je u vlasništvu RH. Koja je vrijednost te imovine od BiH, Slovenije, Srbije pa nadalje. **Bošnjak, Sanja** Postavili ste izuzetno teška pitanja. Dakle, što se tiče sukcesijske imovine ono što vidimo na obali na Jadranu jako je derutno i neuređeno uglavnom se radi o sukcesijskoj imovini. Dok RH ne potpiše bilateralne sporazume sa susjednim i bivšim državama mi tu sukcesijsku imovinu možemo samo davati u zakupe pod vrlo strogim uvjetima i bili su zakupu međutim većina zakupoprimaca je te ugovore raskinula. Što se tiče same količine državne imovine u našem internom registru, dakle od stanova, poslovnih prostora, garaža, vojarni, različitih domova ne ulazeći samo u zemljišta za

da, sigurno ste radili puno na tome kako bi objedinili brojne zapravo baze podataka i kako bi imali cjelovitu informaciju o nekretninama. ja htjela istaknuti da nije loše da je evo i 2020. ovdje pa da se iz izvješća može vidjeti da je upravo državna imovina reagirala i prilikom zbrinjavanja stradalih u potresu gdje je temeljem evo 273 pozitivna rješenja bilo zbrinuto 747 osoba i vrijednost zapravo najamnine koju je preuzela RH za otpis tim osobama je oko 5 milijuna kuna, pa onda evo molim vas vaš komentar. **Jandroković, Da, te najamnine dakle od, od rješenja do isplate najamnina sve se putem Ministarstva financija, dakle sve se odrađivalo u našoj upravi za nekretnine i za trgovačka društva, a sukladno odlukama Vlade RH koje Vlade RH koje su bile takove, koje su bile dobre i u tim koje su doista bila teška vremena za te stradalnike uslijed pandemije Covida da im se pomogne i stradalnicima od potresa, a isto tako i poduzetnicima kako bi im se olakšalo poslovanje Gordan (HDZ)** Zahvaljujem državna tajnice možete se vratiti na mjesto. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, onda otvaram raspravu. Prvi na redu Klub zastupnika SDP-a, poštovani kolega Grbin, izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem, ispričavam se, zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče. Uvažene kolegice i kolege, poštovana državna moram vam uputiti kritiku naime postavljen vam je niz pitanja od strane oporbenih zastupnika i odgovor na njih je kontinuirano bio ili ne znam ili to je preopširno ili odgovorit ću vam pisanim putem. Mi ovdje raspravljamo izvješća iz 2020. i 2021. godine, prethodno smo imali rasprave na odborima, mogli ste očekivati i pripremiti se da možete odgovoriti na neka vrlo konkretna pitanja. Međutim, to niste napravili i to je vrlo neozbiljno. Kao što je neozbiljno i neozbiljan i način na koji je država pristupila upravljanju državnom imovinom. Kada pogledamo ova izvješća i za 2020. i 2021. godinu jasno je da temeljni ciljevi sustava upravljanja državnom imovinom nisu ostvareni. Pogotovo se to odnosi na aktivaciju nekretnina u državnom vlasništvu kao jednog od temeljnih oblika državne imovine. Ako pogledate broj riješenih zahtjeva, ali još više od toga broj odnosno količinu prihoda koji se ostvaruju od upravljanja nekretninama vidjet ćete da su rezultati poražavajući. Prema podacima koji proizlaze iz jednog i iz drugog izvještaja, dakle i za 2020. i 2021.g. isto, udio prihoda od nekretnina u ukupnom prihodu od imovine predstavlja manje od 10%. Primjerice za 2021.g. govorimo o iznosu koji prelazi čini mi se 200 i 20 milijuna eura, oko milijardu i 700 milijuna kuna, prihod od nekretnine je manji od 10% od i to nije prihod samo od prodaje, to je prihod od iznajmljivanja i raspolaganja na sve moguće načine. Na području RH država je najveći vlasnik nekretnina i ova brojka pokazuje koliko se njima neučinkovito i neuspješno upravlja. Također evidentno je da se rješava i izuzetno mali broj zahtjeva, a to je posljedica s jedne strane administrativne potkapacitiranosti, a s druge strane i kaosa koji je stvoren primjerice zadnjim rješenjima iz zakona gdje je dio upravljanja državnom imovinom sa Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i upravljanja državnom imovinom prebačen na Ministarstvo financija. Sustav koji je i dosada bio disfunkcionalan smo samo dodatno zakomplicirali. Posvetit ću se još malo nekretninama. Kada se pogledaju brojke raspolaganja nekretninama vidljivo je da niti jedan veći projekt nije realiziran. Mi postupamo samo na zahtjeve, dakle isključivo kada se podnesu zahtjevi aktivira se sustav i donosi rješenja, a i to je sporo. Ovo izvješće primjerice ne sadrži podatke o broju zaprimljenih zahtjeva već samo onima koji su riješeni. Tako da mi možemo samo pretpostaviti kolika je učinkovitost i koliko nam predmeta stoji u ladicama, a realnost je takva da preopterećeni službenici u ministarstvu moraju rješavati 100-tine, ako ne i 1000-e predmeta i naprosto za to nemaju kapacitet, osnovni kapacitet nemaju dovoljno vremena u danu da riješe te predmete i što se događa? Stvari stoje, država ne ostvaruje prihode koje bi mogla ostvariti, a brojni projekti, brojni projekti stoje. Primjerice u tablici i to me apsolutno fasciniralo, našao sam podatak koliko je u 2021.g. ostvareno razvrgnuća suvlasničkih zajednica gdje je RH suvlasnik. Znate li kolko? Nula, niti jedna suvlasnička zajednica gdje je država suvlasnik nije razvrgnuta geometrijskom diobom u toj godini u tom izvještajnom razdoblju, a znamo koliki je problem ovdje gdje je država nasljeđivala dio kroz optansku imovinu ili na druge načine i gdje je država jedan od suvlasnika i taj problem treba riješiti. Brojne nekretnine tako stoje i čeka se i čeka se i čeka se, projekti se ne realiziraju, država, građani, poduzeća gube novac. Ali to nije jedni problem, imamo dalje koliko to ne funkcionira. Darovanje ciljano 5, nije neki strašno veliki cilj, očekivao bi čovjek da država kroz taj model bi barem malo ambicioznije postavila, postavila svoje ciljeve, ostvareno je jedno darovanje Varkomu 2021.g., jedno, ciljano 5, ostvareno jedno jedino. Kampovi, 2021.g. ciljano je prikupiti dokumentaciju za uknjižbu kampova kako bi se RH uknjižila kao njihov vlasnik i kako bi se počeli rješavat imovinskopravni odnosi, ciljano je 20, znate li koliko je ostvareno? Prikupljanja dokumentacije, čak neizvršene uknjižbe, samo prikupljanja dokumentacije, znate li koliko je bilo uspješnih procesa prikupljanja dokumentacije? Niti jedan, ni uredbu koju su planirali predložiti nisu poslali u proceduru, a da o uknjižbama i rješavanju drugih problema niti ne govorimo. Ovo pokazuje da sustav upravljanja državnom imovinom ne funkcionira. Ja neću ulaziti u priče oko INA-e, oko one famozne milijarde, dede Daneta itd., zadržat ću se ovaj put na možda malo fiškalskijem pristupu, ali i on je zastrašujući. Kada vam pokažem ove brojke, darovanje jedno, razvrgnuće suvlasničke zajednice nula, prikupljanje dokumentacije za kampove nula. Hrvatska je zbog svoje povijesti kao država vlasnik ogromne imovine i brojne JLS, ne samo Hrvatska nego brojne JLS. Samo jedan projekt ću vam spomenuti gdje je Hrvatska u daleko povoljnijoj poziciji nego druge države. Stanogradnja, Austrija, Beč kao najuspješniji primjer toga, ako želi graditi stanove koji bi bili u javnom vlasništvu i koji bi pod povoljnim uvjetima bili dostupni građanima te zemlje i toga grada mora prvo otkupiti zemljište koje u tom gradu i u toj zemlji nije jeftino. S druge strane Hrvatska i naše općine, gradovi i županije ima na raspolaganju čitav niz, čitav niz građevinskih zemljišta u vlasništvu koji bi se mogli aktivirati između ostalog za potrebe društvene stanogradnje koja bi našim građanima osigurala dostupne i ne pretjerano skupe stanove, ali mi to ne činimo. Imamo jedan projekt POS-a koji je u 20.g. donio 8 i po tisuća stanova i s druge strane imamo projekt APN-a koji je u nekoliko godina donio porast cijene nekretnina, pojačali smo potražnju, a na ponudi nismo radili. Upravljanje državnom imovinom trebao bi biti segment gradnje blagostanja u RH. Nažalost on to nije, on je samo jedan u nizu, samo jedan u nizu segmenata gdje se loptamo između institucija i institucija od ministarstva do ministarstva i umjesto da na temelju toga što imamo, čega smo vlasnici i gdje smo u daleko povoljnijoj poziciji od drugih umjesto da na tome gradimo naše blagostanje, upravljanje državnom imovinom koči razvoj ovog društva. I naravno, naravno da ne možemo podržati ova izvješća. Hvala vam. Idemo na drugu raspravu Klub zastupnika MOST-a, poštovani kolega Kujundžić, izvolite. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući. Poštovane kolege i kolege, dakle na samom početku možda odgovor za ova izvješća možemo potražiti u analitičkoj podlozi za Nacionalnu razvojnu strategiju do 2030. godine koju je zapravo izradio tim Svjetske banke, a naručila ga je Vlada. Ono što između redaka iščitat možemo u tom dakle izvješću, u toj analitičkoj podlozi jest slijedeće. Nedostatak općih načela upravljanja, nedostatak profesionalnog upravljanja, različite prakse upravljanja, nepostojanje jednoga jedinstvenoga tijela koje bi zapravo pod svojom kapom imalo sve ono što je u vlasništvu države. Nedostatak vlasničko pravnoga statusa itd., itd. Pitanje koje se samo po sebi nameće kad iščitamo dakle ovu analitičku podlogu koju ponavljam je izradio tim Svjetske banke je li zna uopće država što ima i ili ajmo još drugačije, je li država zna uopće koliko što vrijedi što je u njenome vlasništvu? Ono što najprije zapravo i valja reći jest da raspravljamo o izvješćima za 2020. i za 2021., a mi smo u polovici 2023. što čini raspravu potpunu promašenom, pitanje i koliko uopće potrebnom jer mi u '23. raspravljamo o potresima koji su pogodili Hrvatsku u 2020., o procijenjenoj šteti i razmjerima štete. Debelo, debelo kasnimo zapravo. Što se tiče dakle same nadležnosti ministarstva u upravnom području upravljanja državnom imovinom tu se nalazi dakle CERP i Državne nekretnine. Centar za restrukturiranje i prodaju, dakle CERP je pravna osoba sa javnim ovlastima, upisana je u sudski registra Trgovačkoga suda u Zagrebu koja obavlja stručne poslove u okviru djelokruga i nadležnosti propisanih Zakonom o upravljanju državnom imovinom i drugim propisima. Djelatnost CERP-a je i prodaja i upravljanje dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima čiji je imatelj RH, a a koje nisu utvrđena kao društvo od strateškog i posebnog interesa za RH. To je što se tiče CERP-a. Što se tiče Državne nekretnine ona je zapravo u 100% vlasništvu RH i pravna je osoba od posebnog interesa za RH usmjerena usmjerena na postizanje strateških razvojnih ciljeva i zaštitu nacionalnih interesa te na što efikasnije upravljanje državnom imovinom. Državne nekretnine upravljaju stanovima i poslovnim prostorima od komercijalne vrijednosti i rezidencijalnim objektima i ostalim nekretninama koje su u vlasništvu RH. Društvo je ovlašteno sklapati sve poslove vezane uz djelokrug poslovanja. E sad, zbog čega sve ovo? Da bismo razumjeli sve ono što ću izreći u narednom vremenu, a temelji se na reviziji vezano za godišnje upravljanje dakle državnom imovinom za 2020. i 2021. Dakle, jedan od najvažnijih ciljeva iz godišnjeg upravljanja imovinom za 2020. i '21. navodi se učinkovito upravljanje nekretninama u vlasništvu RH. Dakle, za ostvarenje tog cilja valjda po mišljenju svih nas, ključno je, ključno je djelovanje dakle trgovačkoga društva Državne nekretnine kao društva od posebnog interesa za RH. U ovom izvješću ono što je tragično je hvali se djelovanje tog društva i dobiva jednu pozitivnu prolaznu ocjenu. Međutim, iz državne revizije proizlazi čitavi niz nepravilnosti u poslovanju trgovačkoga društva Državne nekretnine. Revizija je objavljena tijekom 2022., a revizori su češljali usklađenost financijskih transakcija i drugih aktivnosti, dakle Državnih nekretnina sa zakonima i njezinim internim aktima u 2020. Iz nalaza revizije dakle proizlazi da je tvrtka Državne nekretnine u 2020. godini upravljala s ukupno 4.918 državnih stanova od čega ih je 440 u toj godini bilo prazno. Dakle, sad mislim da nam više-manje nisu interesantne brojke po gradovima, ali ono što je fakt jest da je država na tim stanovima umjesto zarade na stanovima koji su bili prazni, umjesto zarade imala je gubitke. Dakle, kao što sam i uvodno napomenuo gubitke u kontekstu režija, pričuve, troškova tekućega održavanja. Dakle, na 440 stanova kojima upravljaju Državne nekretnine koje su dobile pozitivnu i prolaznu ocjenu. Dakle, Državne nekretnine su potrošile 1,6 milijuna kuna na režije, na sve ranije navedeno pričuvu, troškove održavanja i tako praznih stanova. Ta je tvrtka ističe se dalje u nalazu revizije posljednji javni natječaj za najam 21 praznoga državnog stana provela vjerovali ili ne 2016. godine, a od tada do 2020. ih uopće nije raspisivala. S obzirom na to da od 2016. godine nisu provođeni dakle niti jedan javni natječaj za davanje stanova u najam zaključuje dalje revizija nije učinkovito upravljala upravljala državnom imovinom jer nije provedena mjera koja se odnosi na stavljanje u funkciju nekretnina jer ne ostvaruju prihod kojim bi se nadoknadili stalni troškovi održavanja imovine. Državne nekretnine su se u očitovanju opravdavale da one javni natječaj za najam stanova mogu raspisati tek nakon što odobri nadležno Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, a da to ministarstvo od 2016. godine Odluku o raspisivanju natječaja uopće nije donijelo, dakle uopće nije donijelo. A ne treba ni spominjati, dakle da su se u tom periodu promijenila tri ministra na čelu spomenutog ministarstva. U nalazu revizije se uz ostalo opisuje slučaj iz Splita. E sad, gledajte ovo. Dakle, Državne nekretnine su u ožujku 2018. godine u tome gradu dale u petogodišnji zakup veliki poslovni prostor za koji se zakupac obvezao plaćati mjesečni najam od 66133 kune bez PDV-a što je oko 77000 kuna, dakle sa PDV-om. Iako zakupac prema ugovoru, najam je bio dužan plaćati do petoga u mjesecu, dakle za svaki tekući mjesec. Već prve godine nije uplatio niti jedne jedine kune. Umjesto da na takvo ponašanje se reagira odmah Državne nekretnine su što? Šutile. Pusti dakle vodu na livadu. Onda su one sjetile se da bi tom neurednom platiši mogle ispostaviti prvi račun tek u veljači 2019. godine za 11 neplaćenih mjesečnih zakupnina koje su se popele na vjerovali ili ne 845000 kuna, iako je bilo sasvim jasno da je riječ o zakupu koji ne plaća one njemu u svibnju 2019. odobrile su mu prvu obročnu otplatu duga koji se tada već popeo na preko milijun kuna. Do kraja 2020. Državne nekretnine će o tome, tom neplatiši zapravo odobriti još dvije obročne uplate i Ono što ističe revizija, Državne nekretnine koje skrbe o državnim, dakle državnome vlasništvu prekršile su vjerovali ili ne vlastite odluke o odobravanju obročnih otplata. Postoji također unutar tog mišljenja revizije situacija vile Kovač u samome gradu Hvaru. Ustanovljeno je da je u postupku dostave i montaže pergole na terasi vile Kovač koji je koštao oko 102000 kuna Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave nije sastavilo nikakvu dokumentaciju o toj nabaviti, niti zapisniku o otvaranju ponuda. I sada da sve ovo dalje preskočim dolazimo do tragedije koja u našoj Hrvatskoj je na svakodnevnoj bazi. opravdano postavlja pitanje o nepravilnosti u isplati nagrada za 17 zaposlenika Državnih nekretnina. Neovisno kolike te nagrade bile iz ovog ranije navedenog, a i sveg onog što ćemo čuti kroz pojedinačnu, dakle zasigurno je da država niti zna što ima, niti je briga kojim načinom o tom upravljati. Iz svega ovoga navedenoga … …/Upadica predsjednik: Hvala./… … mi ovo izvješće nećemo podržati, niti prihvatiti. Hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Prije nego što dam riječ poštovanom kolegi Spajiću u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta pozdravimo i drugu grupu učenica i učenika Zdravstvenog učilišta iz Zagreba. Dobro došli u Hrvatski sabor. Daniel (DP)** Hvala poštovani predsjedniče Sabora, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Kako se upravlja državom Hrvatskom najbolji vam je pokazatelj kako se upravlja sa njezinom državnom imovinom. Kako se upravlja sa imovinom, tako se upravlja i sa svim drugim institucijama. U izlaganju kolegice državne tajnice napomenuo sam HEP. Nisam to spomenuo slučajno, jer mi ne možemo i nemamo od kud nadoknaditi tih oko 800 milijuna kuna koje smo imali od dobiti HEP-a. HEP je sad u gubitku, dokapitaliziran je jednom sa milijardu eura. Mislim da će do kraja godine biti još jedna dokapitalizacija. Ali kad pričamo o državnoj imovini ne možemo samo pričat o nekretninama, znači o stanovima, o poslovnim prostorima. Tu ima stvari koje su puno bitnije kao što su na primjer koncesije. Kome se daju te koncesije? Na koji broj godina? Za koji novac? Tko su ti ljudi koji to dobiju? Ovdje pišete u jednoj točci nastavak privatizacije trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske unapređenje upravljanja pravnim osobama od posebnog interesa za RH. Tko će kupovat ta društva u privatizaciji? Sa kojim novcem? Odakle im taj novac? jel' vi znate da ćete vi gospodo draga, da je više novaca pokradeno u INA-io nego što ćete vi uprihodovati dobiti poduzeća u Republici Hrvatskoj koji su u vlasništvu, iz kojih prihodi dolaze u državnu imovinu. Više je u INA-i para pokradeno. Mi smo bogata država što se tiče državne imovine. Mislim da je ono u vrijednosti preko 50 milijardi eura, koliko nam je i BDP, tu negdje iako je nemamo još uvijek cijelu popisanu. Ali ono što je poražavajuće da su prihodi od državne imovine manji od 2% proračuna, manji od 2% proračuna, a istovremeno pomoć od EU je prešla 20% proračuna. I umjesto da mi ovaj dio sa 2% idemo prema 10, a da ovaj smanjujemo mi radimo kontra. Non stop živimo od nekakve pomoći. A ono što imamo na raspolaganju, od čega bi mogli stvoriti dodatnu vrijednost to ne radimo. A šta će bit kad jedan dan nestane pomoći iz EU? A nestat će, vjerujte mi da će nestat. Šta ćemo onda? Pola mirovina se isplaćuje iz proračuna, ne od doprinosa, nema dosta. Od poreza? E to vam je dokaz kako se u Hrvatskoj upravlja imovinom. Upravljanje državnom imovinom u RH je najjasniji odraz negativne selekcije kadrova i korupcije. Upravljanje državnom imovinom je ogledalo svake države, to je Biblija, sveto pismo, a mi uprihodujemo 2% manje, manje od 2% nego što je proračun. To govori kako mi upravljamo svojom državom. Stid nas može bit. Hvala. Sada je na redu Kluba zastupnika IDS-a, poštovani kolega Lerotić, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče, kolegice i kolege. Hrvatska je, kada govorimo o vrijednosti koju ima na raspolaganju u vidu državne imovine jedna od najbogatijih zemlja EU i nažalost tu sve dobro počinje i završava kada govorimo o državnoj imovini. Zašto? Zato što je to ogroman resurs, ogroman potencijal s kojim raspolažemo, s kojim raspolaže ova država, kao i mnogočemu drugome, nažalost on stoji neiskorišten i propada. Nema plana, nema ideje na koji način adekvatno raspolagati s tolikim draguljem i staviti ga u funkciju razvoja gospodarstva, sporta, kulture i drugih društveno značajnih uloga. Prije je kolega rekao da ne znamo točan podatak, međutim, oni, onaj podatak s kojim mi raspolažemo da trenutno ima 44 tisuće neriješenih zahtjeva za stavljanje u funkciju odnosno rješavanje državne imovine, a koji su potaknuti od strane gradova i općina. Već sam jednom prilikom to napomenuo, a ponovit ću opet jer se stvarno radi o apsurdu koji se u jednoj uređenoj zemlji ne može ni zamisliti. Dakle, dvoje ljudi u nadležnom ministarstvu godišnje riješe 300 predmeta od onih 44 tisuće koje sam spomenuo. Ovim tempom bez da pristigni itijedan novi zahtjev odnosno novi predmet, svih ovih 44 tisuće 147 godina, što zvuči nevjerojatno, ali nažalost istinito i to su hrvatska posla. Godinama smo isticali kako bi spuštanje ovlasti i odgovornosti za upravljanje državnom imovinom na niže razine poput županija ili gradova ubrzalo proces valorizacije državne imovine, međutim, nije bio sluha, stoga moram priznati kako određene najave kako bi se upravo to moglo dogoditi vesele i smatramo ih pozitivnima, međutim, jasno, takve najave uzet ćemo sa zadrškom dok se iste ne dogode jer, nemojmo zaboraviti i da se još 2017. g. raspravljalo o novom Zakonu o upravljanju državnom imovinom koji bi trebao pojednostaviti postupke u aktiviranju i stavljanju iste u poduzetničke namjene. Danas, 4.5.2023. još uvijek smo tamo gdje smo bili 2017. Hrvatska godinama muči muku sa deficitom proračuna, velikim zaduživanjima, dugovima u zdravstvu, pronalasku načina kako bismo napunili državni proračun. Imamo golemo porezno opterećenje koje osjećaju naši građani, poduzetnici, radnici. Muku mučimo i sa realizacijom i povlačenjem sredstava iz EU i tu kaskamo i nalazimo se u zavidnoj situaciji. I dok nam država grca u problemima, rješenje koje imamo u rukama ne znamo iskoristiti je zapravo upravo državna imovina koja zjapi prazna, neiskorištena i svakim danom je u sve većoj i goroj fazi propadanja jer da bi stvar bila gora, kao što sam spomenuo, Hrvatska je jedna od najbogatijih država EU država EU kada je riječ o državnoj imovini, a niti Vlada niti nadležno ministarstvo nego nikakav konkretan plan na koji način kvalitetno raspolagati državnom imovinom. Uzmimo kao primjer pulski Muzil o kojima smo više puta govorili, koji sustavno propada iako postoje svi prostorni planovi da se taj prostor stavi u funkciju. Riječ je o prostoru koji može upiti preko milijardu kuna investicija, nova zapošljavanja, prihode od PDV-a za državni proračun. Zatim, uzet ću primjer i općine .../Govornik se ne razumije./... gdje samo dio državnog zemljišta urbanizirano za poticajnu stanogradnju odnosno kućogradnju. Gradovi i općine žele omogućiti mladima parcelu za stanovanje, ali ih inertna državna birokracija koči. Nedavno smo bili u Rovinju gdje su se dodjeljivali stanovi naših sugrađanima koji su kupili POS-ove stanove u Rovinju. Ako želimo zadržati naše ljude da tu žive i rade, to je zasigurno dobar smjer, neovisno radi li se o kupovini stana ili gradnji stanova za dugoročni najam. Nude nam se ogromna sredstva za revitalizaciju brownfield lokacija odnosno napuštenih neiskorištenih industrijskih objekata, zemljišta kako bi ponovno vratili u uporabu u svrhu koja će omogućiti nove prihode, nova radna mjesta, omogućiti našim ljudima da ostanu doma, da ne odlaze tražiti sreću u inozemstvo u nekim drugim državama. Nadam se da će se i po pitanju plana iskorištavanja državnog zemljišta napokon stvari pokrenuti u pravom smjeru jer ovo do sada što smo gledali ne da nije dobro nego je bilo loše i potratilo se previše vremena i potencijalnih prihoda. Nadam se da ćemo iskoristiti sav potencijal koji imamo jer kao i u problemima sa obnovom, tako i u mnogim drugim problemima u ovoj zemlji više nije 5 do 12 već 12 i 5. Hvala. Hvala kolegi Lerotiću. Sada bi trebao govoriti kolega Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, međutim, nema ga pa gubi pravo govora. Onda ide Kluba zastupnika HDZ-a i poštovani kolega Tušek, izvolite. Poštovani predsjedniče HS-a, poštovana gđo državna tajnice, kolegice i kolege. Uvodno naravno, već smo to komentirali na Odboru za gospodarstvo ispred Kluba HDZ-a, pohvaljujem ovakvu jednu iscrpnost izvješća na način kako se ga strukturirali, kako ste ga pripremili, kako ste ga napravili i neke aktivnosti koje ste naznačili u kontekstu strateškog planiranja Strategije upravljanja državnom imovinom u perspektivi do 2025. godine, ali ja ću se samo ukratko malo i osvrnuti na neke komentare koje su iznijeli drugi klubovi zastupnika gdje postoji određena kritika. Ja bih to rekao i ne treba to niti bježati i argumentirana kritika da određeni procesi u upravljanju državnom imovinom nisu najbolje posloženi. Da jednostavno nismo dovoljno ažurni ili da sustav nije posložen na način da odgovori svim zahtjevima i razvoja jedinica lokalne samouprave i gospodarstva u cijelosti i da bi sam po sebi mogao biti svrsishodniji i prihodovniji za proračun RH. Postoje tu i nekakvi opravdani razlozi i tokom niza godina i niza, niza vlada sustav nije postavljen na način da ima svoj institucionalni temelj kao što bi trebao imati, postao je dio našeg nasljeđa u društvenom vlasništvu i svega ostaloga u tranziciji koja se je provela kako se je provela, ali to naravno ne znači da ne postoje određeni uspjesi i da određene stvari koje se odnose na izvješće iz 2020. godine, 2021. godine sa kojim se slažem da je već trebalo biti na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora da neki podaci i neke, neke brojke nisu nešto što bi trebalo istaknuti i što ima svoju održivost i što treba pohvaliti. Pogotovo u kontekstu načina na koji su se Državne imovine odnosile u pandemijskoj krizi u kontekstu ustupanja potraživanja za zakupnike i svega ostaloga što se radilo kako bi se što je to moguće kvalitetnije upotrijebile državne nekretnine i u odnosu otpisivanja dijela zakupnina prema zakupoprimcima u kontekstu pomoći našoj poslovnoj zajednici. Neke aktivnosti vezane za 2021. godinu u smislu smanjenja portfelja nekretnina te aktivacija neiskorištene državne imovine također su dobro provedene. Ugovori koji su potpisani 2020. i 2021. za upravljanje i raspolaganje nekretninama također ta brojka od 600 i 400 govori o tome da se određen posao uspio napraviti. Također i u odnosu prema društvu Državne nekretnine d.o.o. u smislu evidencije brojke tih nekretnina i ukupne vrijednosti najma i zakupa koje je država uprihodila

treba reći da je preduvjet učinkovitog upravljanja nekretninama svakako uspostava sveobuhvatne i kvalitetne evidencije državne imovine iako postoji taj registar koji, koji ima ministarstvo kod sebe iako je on u krajnosti i dostupan na određen zahtjev javnosti, smatramo da taj registar mora biti u svakom trenutku dostupan javnosti i da državna imovina i državne nekretnine moraju biti transparentno ažurirane i da to mora uspostavljen jedan kvalitetan i ozbiljan informacijski sustav. Upravo zbog toga je za pohvaliti aktivnosti koje ministarstvo provodi kroz Nacionalni plan za oporavak i otpornost kroz reformnu mjeru C24 pod nazivom Optimizacija upravljanja nekretninama u državnom vlasništvu gdje će se uspostaviti novi registar cjelokupne državne imovine kroz moderan IT sustav i to treba što je to moguće prije ubrzati i biti što je to moguće ja bih rekao brži i ekspeditivniji u tom procesu. Također, važno je za napomenuti da kroz Nacionalni plan za oporavak i otpornost postavlja se i projektni program, program optimizacije upravljanja nekretninama u kojemu će se jasno definirati koje su to strateške nekretnine od interesa od interesa RH i kojima uistinu upravlja RH, a koji će se dio portfelja nekretnina spustiti na upravljanje gradovima i sjedištima županija budući da je ocijenjeno i ja mislim da to tako i jeste da postoji stručni i logistički kapacitet na jedinicama lokalne samouprave da jedan velik dio tih svih tema koje dolaze na centralnu razinu vlasti i svih tih zahtjeva koji su upućeni prema državnim nekretninama uistinu brže se, ekspeditivnije i konkretnije rješavalo kao i budući da su i ti slučajevi prema tamo orijentirani, a budući da i ljudi tamo najbolje znaju kako i na koji način upotrijebiti državnu imovinu i staviti ju u što je to moguće prije i kvalitetnije u funkciju. Ono što je važno za reći jest da se često provlači kada govorimo o upravljanju državnom imovinom i radu vaše institucije problem kadrova, problem broja ljudi. Mi smo svjesni za za obje uprave koje, koje su pod vama da u njima radi 70, 70-ak ljudi i da ti ljudi jednostavno kada se gleda i broj predmeta koji oni riješe, a kada se gleda broj predmete koji dolaze ispred vas jednostavno nemaju kapacitet za rješavanje tih zahtjeva i pisanja rješenja i pripremanja ugovora o zakupu ili o prodaju u onom optimalnom vremenskom okviru kao što bi to trebalo biti, ali treba uistinu reći da se radi o temama koje su uistinu u stručnom smislu poprilično zahtjevni i u pravnom smislu i u građevinskom smislu. I treba uistinu reći, mislim moramo biti svjesni da kompetentnih i stručnih ljudi na tržiti niti možda nema u onoj mjeri u kojoj bismo mi svi željeli da ih ima, a da ih pogotovo nema za iznose plaća kakve su u ovom trenutku u javnom sektoru za koje će ju neki reći da su velike ako to gledamo sa pozicije onih ljudi koji na neki način pune državni proračun, a sa pozicije onih ljudi koji su, koji rade u javnom sektoru sasma je jasno da ti ljudi mogu u realnom svijetu i nekim drugim djelatnostima ostvarivati puno bolje i kvalitetnija materijalna primanja i da nisu samim time motivirani ući u sustav javne uprave, a pogotovo u sustav ovako komplicirane materije i ovako velikog pritiska, ali to ne znači naravno i treba apelirati s ove govornice da se uistinu poduzmu svi potrebni koraci da se slučajevi brže i kvalitetnije rješavaju i da taj sustav učinimo što je to moguće bolje prohodnim i protočnim. Naravno da je važno i dobro za naglasiti sav ovaj dio koji se odnosi oko izmjena Zakona o trgovačkim društvima vezano uz pristup Hrvatske OECD-u i novim smjernica koje se po tom u stavljaju pred RH u kontekstu izbora nadzornih odbora i uprava i mislim da će to u jednom dijelu poboljšati taj novi zakon upravljanje, kvalitetnim upravljanjem sustavom državne imovine. U kontekstu zadanih okvira u kojima funkcioniramo je ovo izvješće je nešto što ćemo mi kao Klub HDZ-a, naravno, podržati sa jasnom naznakom i željom d se kroz izmjenu zakonodavnog okvira, a onda u perspektivi vjerojatno institucionalno sustav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 Hvala lijepo poštovani predsjedavajući, poštovana tajnice, kolegice i kolege. Evo, pred nama je još jedno Izvješće koje, o kojem raspravljamo sa malim zakašnjenjem od 2 godine. To je za našu Vladu normalno da nam da takva izvješća daje jer danas govoriti o tom Izvješću stvarno nema smisla, ali ono što moramo spomenuti i što moramo reći da i danas, evo, nakon 23 godine od kada je prvi puta se krenulo u razvoj registra državne imovine, još uvijek taj registar nije uspostavljen i taj registar ne funkcionira. Znači 23 godine nakon toga, a to vam govorim postotnom točnošću zato što sam bio prvi koji je ponudio taj sustav Uredu za informatizaciju RH 2000. g. i znam što smo nudili, znam što smo napravili, uspostavili sustav i onda je taj sustav 2005. g. uspješno ugašen, odnosno stavljen ad acta. Zašto? Zato što nekome nije odgovaralo da se vidi situacija sa državnom imovinom zato što netko nije htio da se sustavno upravlja sa tom državnom imovinom i takva je situacija još i dandanas. Evo, da sad pitamo tajnicu da nam kaže, neka pozove svoje suradnike u ministarstvo i da nam kaže kolika je trenutna vrijednost državne imovine, vjerujte mi da taj podatak nema. Nemaju podatke iako i najmanji obrtnik, iako i najmanji poduzetnik mora znati stanje svoje imovine, praktički na dan, ali država to ne radi, država na taj način ne funkcionira i onda dobivamo izvješće iz kojega jako malo vidimo. Vidimo da su bili prihodi 2021. g. milijardu i 700 tisuća kuna, ali zašto, kako, s kime se stupilo u poslovne odnose, toga u izvješću nema. Ako ima, gospodo, evo, recite mi na kojoj strani ima. Upozorite me, da vidimo s kim su se sklapali ugovori, zbog čega su se sklapali ugovori, zbog čega su se prodavale dionice, zbog čega su se prodavali dijelovi poduzeća? Kako su funkcionirali nadzorni odbori u poduzećima u vlasništvu RH? Koje su zadatke dali upravama? Što se postiglo? Koliko je to bila dobit? Koji dio dobiti je ostao u tim poduzećima, koji dio dobiti je otišao u državu, državni proračun? Dobimo na nivou godine od te silne imovine koju imamo, imamo prihoda, koliko, manje od 2% i onda još o tome govorimo sa 2 godine zakašnjenja. To nije dobro i to ne valja. Piše unutra da se, poduzele su se neke radnje da se taj registar ponovno uspostavi, a pitam, gđo tajnice, a zbog čega ste ga gasili? Zbog čega ste ga uništili? Znači registar je postojao, registar je funkcionirao pa se onda sve skupa stavila šapa na to i više podataka nema. Odnosno, sa tim podacima se ne radi onako kako bi se trebalo raditi. Jeste li vi svjesni da podaci o državnoj imovini nisu ažurni čak niti na kraju poslovne godine? Vi to znate. Pretpostavljam da znate. Zašto? Zato što se o državnoj imovini ne vodi računa onako kako poduzeća su dužna voditi računa o svojim, o o svojoj dugotrajnoj imovini. Naime, sva radnja i sve radnje i investicije koje se dešavaju na imovini države se tek post festum upisuju u tu bazu podataka. I smanjenja i povećanja. I pravo stanje, kada bi sad trebala tajnica dobiti podatak o vrijednosti državne imovine, to se ne zna. A evo, maloprije, kolega Tušek korektno rekao da bi bilo pošteno i korektno da imao svi uvid u taj registar i da možemo vidjeti te podatke. To je naša imovina i to bi bilo pošteno i korektno. Da vidimo kako se s tom imovinom upravlja. Međutim, ne samo da to mi ne možemo vidjeti, to ne može, ne može vidjeti niti ministarstvo niti središnji ured niti bilo tko tko bi trebao donositi odluke u vezi te državne imovine. To je žalosno. Našli smo se u situaciji da evo, nakon 23 godine raspravljamo ponovo o istim problemima, ali to nije samo slučaj u državi, sličan vam je slučaj i u Gradu Zagrebu. Godinama se nije mogao uspostaviti sustav gradske imovine. Zašto? Zato što se to nije htjelo, što je bila veća magla nad tom imovinom, to se lakše gospodarilo sa njom od strane onih koji nisu htjeli da se vidi što se radi i takva je situacija sad u državi. Što više magle, to je za njih bolje, ali za nas, sve lošije i lošije jer ne znamo što, koliko, zašto možemo dobiti i koliko možemo zaraditi. Imamo li podatke o tome koliko se investiralo u pojedina poduzeća? Imamo li podatke o tome, govorim transparentne podatke na nivou godine. Imamo li podatke o tome koliko se investiralo u pojedine zgrade, u pojedine objekte, koliko je porasla vrijednost te imovine zbog tih investicija? Tih podataka nemamo. A znate zbog čega? Nemaju ih ni oni jer sustav ne radi, jer sustav ne funkcionira. I dokle god to ne uspostavimo, dokle god to neće raditi, ovakva izvješća nemaju smisla jer iz tih izvještaja ne možemo vidjeti ništa. Onaj tko može nešto iz ovog Izvještaja iščitati, nešto pozitivno, nešto dobro, e, svaka mu čast. Svi mi možemo iščitati da zapravo ne vidimo ništa i da je zapravo tu jedna velika magla. I zato molim i tajnicu, molim ministarstvo, molim Središnji ured za informatizaciju, molim APIS koji se tim poslom bavi, gdje je taj sustav udomljen da se napokon prime posla i da ono što je bilo uspostavljeno i ono što je radilo da se napokon stavi u funkciju i da funkcionira u onu svrhu za koju treba funkcionirati da bi se moglo sa tim sredstvima normalno gospodariti, da bi se moglo sa tim sredstvima na jedan normalan način raditi i plus i minus jer bez toga nemamo nikakvih pokazatelja i mi ne znamo zapravo što se sve može napraviti sa tim sredstvima koje imamo dokle god nemamo prave podatke. Ukoliko se to ne uspostavi onda poštovana tajnice to sve skupa nema smisla. Toga ste valja svjesni. O tome možemo govoriti jako dugo i gdje su se desili problemi i sad opet zbog čega se problemi dešavaju, zbog čega se ide u informatizaciju na taj način na koji se ide, zbog čega se troši novac na način na koji se treba, a velim istovremeno ta ista država koja ne vodi računa o imovini istovremeno je u stanju kažnjavati i najmanjeg obrtnika i najmanjeg poduzetnika ukoliko nema svoje podatke ažurne. Kad mu dođe inspekcija, kad mu dođe kontrola mora imati ažurne podatke. Ukoliko podaci nisu ažurni plaća kaznu, a tu gdje se gospodari sa milijardama ovdje nitko za to ne odgovara. U ime Kluba zastupnika Možemo govorit će poštovana zastupnica Jelena Miloš. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovane kolegice i kolege, evo prvo bih počela konstatacijom koju je dosta već kolega i kolegica primijetilo, a to je da zapravo mi do dan danas nemamo registar državne imovine jasan i popunjen i već i mi do dan danas i ta i ta situacija se provlači godinama ne znamo zapravo što država sve ima i to vodi kao što su stručnjaci za upravljanje imovinom i sami upozorili do brojnih malverzacija i koruptivnih radnji. Takvo stanje dakle slušamo već godinama i krajnje je vrijeme da konačno imamo popis što zapravo to država ima u vlasništvu kako bi i zapravo postojao javni nadzor nad time kako država upravlja tom imovinom. No, ono što znamo od postojećih trendova je da zapravo strategija kako se zapravo navodi u izvještaju učinkovitog državnom imovinom zapravo se u jednom dijelu svodila na prodaju bilo dakle nekretnina, bilo trgovačkih društava bez zapravo nekakve dugoročne vizije na koji način bi država mogla aktivirati, aktivirati svoju imovinu u zapravo javnom interesu građana. Po pitanju trgovačkih poduzeća reći ću samo da je primjerice država prethodnih godina sa popisa strateških poduzeća skidala tvrtke kao što su Podravka, kao što su Petrokemija, a danas vrlo dobro u inflaciji zapravo vidimo koliko su se tvrtke izrazito važne za otporno gospodarstvo i koliko bi zapravo mogle, koliko mogu ublažavati krizu po pitanju hrane i po pitanju općenito poljoprivredne politike. Ja bi zapravo nešto više rekla o samom upravljanju nekretninama, konkretno o upravljanju stanovima jer kao što vidimo država jest u posjedu jednog značajnog fonda stanova dakle koji su u vlasništvu RH. Takav Takav jedan fond koji se može upotpunjavati s vremenom je prilika da se razvije program i priuštivog stanovanja i da država zajedno i u suradnji zapravo s lokalnom samoupravom daje javne stanove u dugoročni najam svojim građanima. Takav model zapravo ima značajne prednosti, prvo dakle jer omogućuje građanima priuštivo stanovanje po cijenama ispod tržišnih. Na taj način ukoliko se pogotovo taj fond poveća se mogu kontrolirati odnosno do neke mjere i umiriti cijene na tržištu nekretnina i uostalom velika prednost je da takvi stanovi ostaju u trajnom vlasništvu države. Sada mi imamo značajno manji prosjek fonda javnih stanova nego EU. Kod nas je to 2% u EU je 15% tako da je to jedno pitanje na kojem država itekako treba raditi. Međutim, umjesto da se zapravo, da država iskoristi priliku za korištenje dakle svog fonda javnih stanova za dugoročni najam prethodnih godina svjedočimo jednom potpuno drugačijem ponašanju države, potpuno drugačijem trendu. Dakle, državni fond stanova osim što je nesređen njime se poticala i prodaja stanova umjesto dakle da se, da država raspolaže svojim fondom i da se daju stanovi u najam. Sa same stranice zapravo Državnih nekretnina možemo vidjeti da zapravo već 7 godina za redom država nije raspisala natječaj za najam stanova. Dakle, 7 godina nema natječaja za najam stanova, a kad je taj natječaj postojao dakle 2016. godine program najma stanova nije išao po ključu socijalnih kriterija već po ključu aukcije odnosno najviše ponude. Dakle, država nije razvijala socijalni program stanovanja uz ovo što su radile jedinice lokalne samouprave. Upozorila bih da je Državna revizija također rekla da postoji problem praznih stanova i osim što su i oni primijetili da se nisu provodili javni natječaji za najam stanova, upozorili su dakle i da velik broj praznih stanova uzrokuje troškove državi, dakle troškove održavanja koji su samo u 2020. godini bili oko milijun i 600 tisuća kuna. Kada pogledamo i trend praznih stanova u državnom vlasništvu možemo vidjet da ih je 2020. bilo oko 400, sad je praznih stanova oko 562. Naravno postoji uvijek niz problema pri dodjeli stanova, javnih stanova u najam, no zapravo treba vidjeti zašto imamo ovako veliki, zašto smo imali ovako velik broj javnih, praznih javnih stanova 2021., 2021. godine. Mi smatramo da, dakle da odgovorna državna politika se sastoji u tome da se aktivira imovina u vlasništvu države i da se njome odgovorno upravlja i smatramo da je ovo prilika i da se sredi dakle program i otvori program priuštivog stanovanja putem javnih, putem najma javnih stanova i prepuštanja u dugoročni najam, ali i da se fond javnih stanova zapravo države kontinuirano širi. Država je mogla uložiti značajna sredstva u otkup stanova za javni najam i mogla je širiti taj fond javnih stanova, umjesto toga su zapravo potrošena ogromna sredstva za subvencije kamata za APN, kamata koje su odnosno subvencija koje su završile kao profit banaka i prodavača nekretnina umjesto da se dakle taj novac uložio u ili otkup stanova za javni najam ili zapravo gradnju javnih stanova za najam. APN se danas pokazao i to je već općepoznato, mi smo na to upozoravali godinama, da je samo doveo do rasta cijena nekretnina i to po godišnjoj stopi od 10%, a uostalom ono što se otvorilo kao pitanje, pogotovo u zadnjih nekoliko tjedana, je da preko APN-a nisu postojali nikakvi konkretni imovinski kriteriji osim tog da se ne smije imat već jedan stan u vlasništvu, pa smo tako vidjeli i da su APN dobivali korisnici poput dakle ministra Banožića koji ima 2 i pol puta veću plaću od prosjeka Hrvatske i da upravo su ti kriteriji bili tako loše složeni da evo i ministar, i ministru je odobren taj stan, dakle ne, ne mjeri se, ne uzima se u obzir ni različita primanja, ni štednja, ni fondovi, nego se zapravo davalo šakom i kapom onima koji su već kreditno sposobni i kao u ovom slučaju koji su imali dvostruko dva i pol puta veća primanja od prosjeka Hrvatske. Ono što je posebno tragično je da je zapravo APN mjera, ne samo loša mjera stambene politike nego gotovo i isključivo i jedina mjera stambene politike prethodnih, prethodnih Vlada i zapravo se cijela stambena politika na neki način svela na zaduživanje kućanstava stambenim kreditima i na stvaranje vlasništva nad stanom kao zapravo jedine opcije za rješavanje stambenog pitanja. Umjesto toga mi smo upravo predlagali da se pokreću i politike dugoročnog najma stanova kako bi se s jedne strane dakle osigurala i sigurnost ljudima i kako bi se smirile cijene na tržištu nekretnina, hvala. U ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a govorit će poštovana zastupnica Dalija Orešković, izvolite. Zastupnice i zastupnici, osvrnut ću se na način na koji je predstavnica ministarstva odgovarala na pitanja i na naše replike, sa „ne znam“, „pitanje je preopširno“ ili „odgovorit ću vam u pisanom obliku“, takav oblik je neprihvatljiv za HS kao tijelo koje nadzire Vladu. Ali kada kaže „ne znam“ treba naglasiti da ne zna niti resorni ministar, niti sadašnji, niti čitav niz bivših. Kada kaže „pitanje je preopširno“ onda se postavlja protupitanje pošto su uopće predstavnici ministarstva dolazili u HS jer ono što piše u izvješću ionako smo pročitali. Usmeno izlaganje upravo i služi tome da imamo priliku postaviti neka dodatna pitanja. To što oni na njih ne znaju odgovoriti govori u prilog tome kako ova Vlada upravlja. A treće „odgovorit ću u pisanom obliku“, ne nećete, niste niti prije, jedno od pitanja na koje nisu odgovorili ni resorni ministri, ni Vlada u cjelini je koji to stan i nadalje koristi ministar obrane Mario Banožić? Riječ je o slučaju u kojem je on sam sebi dodijelio nekretninu od 90 kvadrata iako po kriterijima koji bi iz 2013.g. trebali biti još uvijek na snazi jer novi nisu doneseni, imao pravo na stan od svega 60-tak kvadrata, dakle ne samo da ministar Mario Banožić nije snosio nikakvu političku odgovornost, ona bi trebala biti prva, dakle treba ostati bez mandata, nego smatram da su se ovdje stekli uvjeti za preispitivanje njegove kaznenopravne odgovornosti. Ovdje je riječ o čistom slučaju pogodovanja i zlouporabi položaja i ovlasti. Pravno je taj predmet puno jednostavniji i čišći, jasniji, svi elementi kaznenog djela puno su jasnije naznačeni, pogotovo ako taj slučaj usporedimo s onom situacijom u kojoj je došlo do uhićenja Darka Horvata, međutim u slučaju Marija Banožića nije se dogodilo apsolutno ništa. S obzirom da su i drugi klubovi primijetili da je osnovni problem upravljanja državnom imovinom nedovoljna transparentnost, u tom svjetlu se niti ovo izvješće ne može zapravo raspravljati onako kako bi trebalo, pa ću ja u manjoj mjeri govoriti o njemu, a više o tome što treba mijenjati u zakonu ubuduće. Dakle zakon traži racionalno, javno i transparentno upravljanje u ime i za račun građana i održivog razvitka, te postupanje u skladu s načelima dobrog upravljanja, a upravo postojeći zakon i njegove odredbe onemogućavaju takav način upravljanja i postizanja tih ciljeva. Štoviše zakon kaže da se sa državnom imovinom treba upravljati sukladno 4 definirana načela, to je načelo odgovornosti koje traži da se definiraju funkcije upravljanja i odgovornost onih koji s imovinom raspolažu, toga nema. Načelo ekonomičnosti, dakle da se sa upravljanjem ostvaruju javni ciljevi. E sad taj javni cilj, to možemo vidjeti kod darovanja pojedinim, odabranim JLS pojedinih nekretnina, ne radi se o javnom cilju, vrlo često se on poistovjećuje s dnevno političkim ciljem HDZ-a kao stranke na vlasti. Također postoji i navodno načelo predvidivosti koje traži jednako postupanje u istim ili sličnim slučajevima. To načelo se ne može ostvariti sve dok ne postoji kontrola, a kontrole nema ako podaci nisu javni. sada dolazimo do onih temeljnih postavki koje u zakonu treba promijeniti, dakle prvi najveći i najvažniji problem je odredba koja kaže da ministarstvo vodi evidenciju državne imovine koja nije javni registar, ali je javno dostupna, dakle nije javno dostupna, na zahtjev se ne može doći do odgovarajućih podataka i sama sam to u nekoliko navrata pokušavala, čak sam u nekim slučajevima morala dizati i tužbe odnosno obraćati se povjereniku za informiranje, pa potom ići na Upravni sud. To nije način. Pri zahtjev od kojeg RH i građani RH ne smiju odustati je to, je to da se ustroji javno dostupan registar sveobuhvatne državne imovine. Na kraju krajeva u odnosu na nekretnine na to je upozorio i Državni ured za reviziju još još prije nekoliko godina. Doduše on je dao preporuku za upravljanje i raspolaganje nekretninama jedinica lokalne i područne samouprave. Međutim, do dana današnjeg takvog registra nema niti na razini županija, gradova, općina, a kamoli na razini države. Razlog tome je taj što se u ovoj mutnoj vodi zapravo financira korupcija. A zašto i kako do toga dolazi? Pa evo jedan, jedan od modela, jedan od koruptivnih rizika koji je umetnut u samom zakonu je pravilo koje kaže da početni iznos kupoprodajne cijene ili naknade ne može biti niži od procijenjene vrijednosti, ali do milion eura odluku o raspolaganju donosi i ministar, a iznad Vlada. Dakle, to je preširoki prostor diskrecije. Ne postoje nikakva pravila ili sustav kontrole u situacijama kada se nakon te prve početne cijene raspolaže s nekretninom po sniženoj cijeni. Dakle, ako se ne uspije prodati po procijenjenoj, ide novi, nova runda i tu se ide na iznos koliko se dobije. Dakle, nema javnosti, nema kontrole, slobodni dogovor između ministra i odabranog kupca. Ogroman je prostor za korupciju. Također, ako se netko nalazi 5 godina u neprekinutom mirnom posjedu i redovito plaća svoje obaveze može tražiti da otkupi nekretninu neposrednom pogodbom. Tu čak nema niti te inicijalne procjene tržišne vrijednosti nego odokativnom metodom i to u rukama trenutno političke stranke koja je pravomoćno osuđena za korupciju. Dakle, prvi problem i prvi cilj mora biti puna javna dostupnost i javna transparentnost ustrojenog registra sa svim podacima što se tiče nekretnina. Drugo što se tiče trgovačkih društava i tijela koja nazivamo CERP. Za CERP ću prije svega reći da je strukturiran doslovno kao stranačka kasica prasica. I to je prva Kartaga koju treba Naime, CERP upravlja dionicama, udjelima i osnivačkim pravima pravnih osoba koje nisu od posebnog interesa za RH te onih čiji je imatelj HZMO i DAB ako je stečeno u postupku sanacije i privatizacije banaka. Zakon kaže da se CERP financira i vlastitih sredstava. No, nije jasno na koji način CERP stječe ta vlastita sredstva i ovdje imamo također preveliku netransparentnost kao izvor koruptivnih praksi. Naime, kaže se da to vlastito financiranje proizlazi iz naknade za upravljanje i raspolaganje dionicama i udjelima trgovačkih društava s kojima CERP upravlja u ime RH, HZMO-a i DAB-a te iz donacija kredita, sredstava međunarodne pomoći i instrumenata i programa i fondova EU, ali odluku o visini te naknade donosi Vlada. Višak prihoda nad rashodima je prihod Državnog proračuna, ali opet odluku o uplati tog viška donosi upravno vijeće CERP-a. Upravno vijeće CERP-a čine ministri, a onda oni biraju ravnatelja. Dakle, jedan mali uski stranački kružok koji ima tendenciju ka tome da se na ključne pozicije u samom CERP-u postavljaju vrlo, vrlo bliski da ne kažem lojalni i poslušni Plenkovićevi pouzdanici, a ponovno imaju strahovito veliko diskrecijsko pravo kod raspolaganja udjelima u vlasništvu države i kod procjene njihove, njihove vrijednosti. To je ono što treba mijenjati, no međutim ovakav ustroj CERP-a naprosto ne bi smjeo opstati. Nadalje, što se tiče ostale imovine i ostalih strukturnih problema samog zakona, problem je što se cijeli sustav upravljanja dijeli na tri različita subjekta. Dakle, a bez jasnog odnosa unutar njih kontrola i odgovornosti. Imamo ministarstvo, imamo CERP i imamo trgovačko društvo Državne nekretnine Po sustavu spojenih posuda u pravilu se sve svodi na poslušnu mašineriju i odane ljude ne samo resornog ministra nego izravno predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. Dakle, sustav treba objediniti i napraviti katalog apsolutno svih podataka, svega s čim država raspolaže, naznačiti tržišnu vrijednost i naznačiti buduće planove upravljanja. To su elementi budućeg javnog registra kojeg Vlada najavljuje ali desetljećima ga već nema. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada prelazimo na pojedinačnu raspravu i prvi će govoriti poštovani zastupnik Zvane Brumnić. Izvolite.

poštovani potpredsjedniče, poštovana predlagateljice koja ovdje predstavlja Vladu, poštovani kolege, zašto kažem predstavlja Vladu jer ovaj je dokument, dokument koji kaže kako ova Vlada radi. Pa onda kad sam ja postavio u svojoj replici pitanje koliko je od čega uprihođeno odnosno koliko imovine smo imali da bismo vidjeli kolika je uspješnost uprihođenih sredstava, odgovor je ne znam. A onda idemo na drugo pitanje, kolege iz Odbora za gospodarstvo koji su isti za volju i za ono izvješće jučer Državne revizije rekli da je odlično izvješće, ja ne znam jel nisu primijetili, ali da niti jedan broj iz posebnih ciljeva, ovdje razgovaramo o dva izvješća jedno za drugim, pa onda isti cilj iz 2020. i isti cilj iz 2021., niti imaju iste polazne brojeve, niti iste ciljeve, niti se mogu matematički u odnosu na ostvareno u prethodnoj godini reć da je novi polazni cilj bio onaj osnovni polazni cilj, pa nešto smo ostvarili, pa imamo novi polazni cilj, niti jedan jedini broji koji se ovdje nalazi nije ništa drugo nego izvučen iz telefonskog imenika, doslovce, polazni cilj jedan, slijedeći put polazni cilj 35, ostvareno nula, ostvareno 39. Nelogično, znači iz ovog izvješća ne možete vidjet ništa. Zašto ne možete vidjet ništa? Zato što vjerojatno oni koji su radili nisu napravili ništa. Zašto sam ovdje postavio pitanje u replici koliko je novaca iz financijske imovine? Zato što u toj financijskoj imovini se nalazi INA, HEP, ACI itd.. E sad, za ACI možemo reć da je jedna dobra turistička kompanija i ako je ostvarila dobit, dobro da je ostvarila dobit. INA, nju ne kontroliramo, isplatili su relativno veliku dividendu, pa je to onda otišlo u državni proračun i onda dolazimo do HEP-a, firme koja je svojedobno ostvarivala najveću dobit u ovoj državi i isplatila je nekakve novce Vladi RH i to i to u vrijeme kada cijene struje nisu bile na onakvim razinama kakve su bile godinu dvije poslije toga. To znači da u vrijeme dok je bila normalna, normalno funkcioniranje je taj HEP ostvarivao ogromnu dobit. Istini za volju tada je HEP struju na međunarodnom tržištu kupovao relativno jeftino. Kad je Vlada odlučila subvencionirat, pod navodnicima subvencionirat građanima trošak električne energije tada je HEP kupovao struju na međunarodnom tržištu po najvećim cijenama u povijesti. To ne može niti idiot uspjet, dva puta za redom kupit po najvećoj cijeni, a znate šta je zanimljivo? Što u jednom od izvješća Vlade piše da je taj dobri HEP slijedeće godine izvozio struku, pa vas ja gospodo s desne strane koji ste rekli da je ovo dobro izvješće pitam pa koju je to struju izvozio? Pa onu koju je kupio po najvećoj cijeni tada u Europi odnosno vjerojatno i u svijetu. Al znate šta? Nije ju izvozio po onoj cijeni po kojoj ju je kupio nego je izvozio po onoj novoj tržišnoj cijeni. Jedino što je nakon toga Vlada odlučila dokapitalizirat taj HEP sa 800-900 milijuna eura naših novaca, naših novaca, ne novaca menadžera HEP-a, ne Plenkovića, ne ove gospode koja upravljaju državnom imovinom, al tako da ne znaju koju imovinu imaju i znaju da su ostvarili nekakve prihode, ali ne znaju na što. Ovo izvješće je ogledalo ove Vlade. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će govorit poštovana zastupnica Karolina Vidović Krišto, izvolite.

Dame i gospodo, zakonski u Hrvatskoj postoji obveza savjesnog upravljanja imovinom, stvarno stanje pak upravljanja imovinom hrvatskih građana možemo nazvati sustavnim nanošenjem štete državi i građanima kako bi se pojedinci bogatili. Pogledamo primjerice način rada CERP-a, taj CERP je nasljednik čuvenoga Fonda za privatizaciju. Djelatnica CERP-a Nada Ružić je radeći svoj posao utvrdila da je samo na jednom projektu hrvatska država oštećena za 104 milijuna kuna. Što je Plenkovićeva Vlada učinila kada je gđa. Ružić otkrila tu štetu? Zaštitila je lopovluk, a revizorica Ružić dobila je otkaz. To je način na koji današnje vlasti upravljaju imovinom i bogatstvima hrvatskih građana. O tome bih mogla govoriti satima jer upravo zbog takvog upravljanja liječnik ili sveučilišni profesor u Hrvatskoj zarađuju manje od čistačice u Njemačkoj, ali su zato primjerice jaja u trgovinama u Njemačkoj upola jeftinija nego u Hrvatskoj. Jer državna imovina bilo je i Croatia osiguranje, za tu privatizaciju državna revizija utvrdila je štetu za porezne obveznike u iznosu od najmanje 720 milijuna eura. Neki dan je objavljeno da je Hrvatska u slučaju Uljanik izgubila milijardu eura. O slučaju INA neću posebno govoriti jer tu je riječ o šteti od nekoliko milijardi eura na privatizaciji i izgubljenoj dobiti. Ovi primjeri dokazi su organizirane pljačke imovine hrvatskih građana s izravnim sudjelovanjem vlasti naše države. Ili pogledajmo primjerice koliko državnih prostora zjapi prazno ili je neiskorišteno, ali zato država unajmljuje prostore po basnoslovno visoko, visokim cijenama. Imamo slučaj Ministarstva gospodarstva iz zagrebačkog Eurotowera ili najma koji plaća HAKOM u tzv. Sky Towerima. Za taj HAKOM valja posebno naglasiti da je riječ o jednoj od institucija koja je nepotistički organizirana kako bi obespravljivala hrvatske građane. Na čelu HAKOM-a je brat ministrice kulture Tonko Obuljen koji je povezan i s Plenkovićem i s Plenkovićevim obiteljskim prijateljem Ivicom Mišetićem, članom Nadzornog odbora Hrvatskog telekoma, a supruga navedenog Mišetića je predstojnica uprave Telekoma. Taj Tonko Obuljen skrbi za to da Hrvatski Telekom općinama, gradovima i državnim tvrtkama uskraćuje prema godišnjim procjenama 300 do 400 milijuna kuna jer iako HAKOM treba skrbiti da Telekom plaća pravo puta HAKOM skrbi upravo za suprotno, da Telekom ne plaća pravo puta. Nema ni države, ni naroda koji mogu izdržati ovakvu vrstu sustavne korupcije, bezvlašća i pljačke. Sve ovo je moguće isključivo zbog blokiranog pravosuđa, jer kao što narodna poslovica kaže „prilika čini lopova“. Vi iz vlasti, i vi iz Vlade i vi iz vladajuće koalicije ili fiktivne oporbe, vi dakle koji tvrdite da ova Vlada ili Milanovićeva, ili Sanaderova jer supstancijalnih razlika nema da se tobože trudi raditi za interese hrvatskih građana vi svjesno obmanjujete hrvatsku javnost. Vi želite poručiti da su Nijemci, Slovaci i Šveđani glupi jer poštuju svoje zakone i zato što njihovi građani upravo zbog toga žive dostojanstveno od svoga rada. Jer poštivanje zakona znači da ako prodate Croatia osiguranje i ukradete građanima 700 milijuna eura da se ta privatizacija mora poništiti, a one koji su proveli tu privatizaciju treba uhititi i procesuirati i treba reći da Slavko Linić koji je proveo tu privatizaciju zajedno sa Antom Vlahovićem iz Adrisa te Mladenom Bajićem i Dinkom Cvitanom koji nisu procesuirali taj kriminal da su oni krivci što hrvatskim građanima danas nedostaje 700 milijuna eura, da su Zdravko Marić, Peđa Grbin, Boris Miletić, Boris Lalovac Plenković krivci za aferu Uljanik od milijardu eura. Jer institucije kao što su DORH, policija, sudovi i različite agencije postoje kako bi u jednoj državi vladao tržišni red, a odgovorne osobe na određenim funkcijama savjesno obavljale svoj posao. Savjesno obavljati posao znači naplaćivati najamninu po tržišnim uvjetima. Model pak u Hrvatskoj jest u ime države skupo kupovati kako bi pojedinci uzimali nezakonite provizije, a državno tj. narodno prodavati jeftino kako bi pojedinci uzimali provizije. 90-tih godina jedan političar koji danas često nastupa kao stručnjak dobio je nadimak „Mister 10%“. Neki će reći blažena su to vremena bila, jer danas se uzima i po 300% kako smo vidjeli u slučaju Plenkovićeve ministrice Gabrijele Žalac. I zato ponavljam i ponavljat ću, Hrvatska mora uspostaviti vladavinu prava, a odgovornima za današnje stanje valja utvrditi odgovornost, a one za koje postoje osnove treba i procesuirati. U tu svrhu moraju se angažirati svi oni koji imaju profesionalne kompetencije, koji poštuju moralne i etičke standarde i koji su do sada zazirali od politike. Upravo zbog apstinencije te čestite većine hrvatskih građana izloženi smo ovom teroru nemoralnih današnjih vladajućih struktura.

Pojedinim govornicima pogotovo predstavnicima iz Vlade zna vam se dogoditi da pustite pola minute, minutu da govore izvan vremena. Ja ne kažem da je to po Poslovniku, ali dopustite da zastupnik ima rečenicu koju treba završiti neka je završi. U čemu je problem? A vi na temelju toga idete vrijeđati. Gledajte, na taj način najviše govorite o sebi i pokazujete da štitite ove vladajuće lopovske strukture. Dobro. Ja se sa vama ne namjeravam naravno na taj način razgovarati, nego ćete dobiti treću opomenu pa time sukladno članku 240. stavak 2. ne možete govoriti do kraja rasprave o ovoj temi. Repliku ima poštovani zastupnik Pavliček. Možete otići na mjesto. Izvolite. Ali ne možete vi više govoriti. **Vidović Krišto, zahtjev za mišljenje vašeg Odbora za Ustav i Poslovnik, a hrvatska javnost ponovno ima priliku vidjeti kako silujete demokraciju i kako na grbači naših čestitih ljudi

suverenisti)** Poštovana kolegice Vidović Krišto ja ću ipak svoju repliku uputiti vama. Ali žao mi je što nećete moći odgovoriti. Naime da Hrvatska upravlja dobro svom imovinom onda ne bi imali na desetke i na stotine objekata diljem Hrvatske koji su devastirani, koji propadaju i koji se na kraju prodaju ispod tržišne vrijednosti. Bivši ministar državne imovine Marić na jednom sastanku kada je bio u Gradu Vukovaru, a ja sam bio zamjenik gradonačelnika, je rekao ovo: „Vjerujte ili ne, ja sam zatekao situaciju da privatne osobe već 10 godina koriste državnu imovinu, poslovne prostore i daju ih u najam a da nemaju nikakav ugovor sa državom. I zarađuju na državnoj imovini protuzakonito a da to nitko niti zna u sustavu upravljanja državnom imovinom.“ To samo pokazuje koliko Hrvatska ne zna upravljati svojom vlastitom imovinom odnosno svojim obiteljskim srebrom. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora moram priznati da je vrlo zanimljivo ovo što ste sada izveli sa kolegicom Krišto. Ali ja ću ipak se držati svoje replike. Htio sam joj replicirati da u trenutku kada je rekla da hrvatski građani nemaju koristi od ovakvog upravljanja nije točno. Neki hrvatski građani imaju koristi, ali su u manjini. ova trenutno vladajuća većina uporno se ponaša na način da rizik preuzima na sve hrvatske građane, a da profit imaju poneki hrvatski građani. Evo to je bila moja replika na a propo upravljanja državnom

puno više tolerancije. Nisam siguran da je bilo što što je ona rekla ili učinila dovoljno teško čak i za jednu opomenu, a kamoli za dvodnevno isključivanje sa sjednice, hvala lijepa. Naravno vi morate imat svoje stajalište, a ja, a sami znate da vam ja moram dati opomenu za to jel. Ovaj kolega Miletić ima slijedeću pojedinačnu raspravu, izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS g. Reiner, poštovana gđo. Kristina Zadro Omrčen, poštovane kolege vladajući i kolegice i kolege iz oporbe. Dakle kao jedan od najvažnijih ciljeva iz Godišnjeg plana upravljanja imovinom za 2020. i 2021. navodi se učinkovito upravljanje nekretninama u vlasništvu RH. Ovdje Ovdje je kolega Kujundžić u ime Kluba Mosta rekao puno toga smislenoga, ja ću neke stvari ponoviti i nadodati ono što je meni u fokusu, isto poljoprivredna zemljišta. Za ostvarenje tog cilja po mom mišljenju ključno je djelovanje trgovačkog društva Državna nekretnine d.o.o. kao društvo od posebnog interesa za RH. U ovom izvješću čuli smo hvali se djelovanje tog društva i naravno da vladajući hvale svoje je li, ocjenjuju pozitivnim, međutim iz državne revizije proizlazi čitav niz nepravilnosti u poslovanju trgovačkog društva Državne nekretnine, revizija je objavljena 2022., a revizori su češljali usklađenost financijskih transakcija, češljali su druge aktivnosti državnih nekretnina sa zakonima i njezinim internim aktima u 2020.. Iz nalaza revizije proizlazi da je tvrtka Državne nekretnine u 2020. upravljala s ukupno 4.918 državnih stanova, od čega ih je 440, kolega Kujundžić je to dobro apostrofirao, bilo prazno, prazno. Najviše ih je 191 bilo prazno u Zagrebu, 62 prazna državna stana su bila u Osječko-baranjskoj županiji, 50 u Karlovačkoj, 38 u mome dvorištu, u Primorsko-goranskoj županiji i u mnogim drugim županijama, sad da ne, ne idem taksativno nabrajati. Država je dakle na tim stanovima umjesto zarade, a svi znamo kolika je danas cijena stanova i koliki naši građani imaju velikih problema dakle sa stanovima, koliki naši studenti nemaju gdje stanovati, pa da je država te stanove dala siromašnim studentima da mogu boraviti u tim stanovima već bi napravila neko dobro djelo, ali država ne daje te stanove nikome, drži ove stanove praznim i onda troši preko milijun i 600 tisuća kuna za pričuvu i troškove tekućeg održavanja itd., čudno, dosta čudno. Državne nekretnine su se u očitovanju opravdale da one javni natječaj za najam stanova mogu raspisati tek nakon što to odobri nadležno Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, a da to ministarstvo od 2016. odluku o raspisivanju natječaja nije donijelo, a mi smo u tom razdoblju od 2016. do 2020. imali koga, i Marića i Banožića i Horvata, al nismo imali raspisivanje natječaja. Toliko o upravljanju odgovornom, pravednom i poštenom je li s državnom imovinom, opet Alan Ford, opet Alan Ford. Dakle što se tiče poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj koliko mi je poznato, ispravit će me ovdje kolege koji imaju puno više iskustva i vjerujem da i vladajući paze šta mi tu pričamo, dva puta se raspravljamo o Zakonu o poljoprivrednom zemljištu u kojem se pokušalo riješiti pitanje raspolaganja zapuštenim poljoprivrednim zemljištima i privatnim zapuštenim poljoprivrednim zemljištima ili zemljištima nepoznatih vlasnika koje stoje onda isto tako kao nepoznato boravište ili U prvom slučaju ustavni sud je ukinuo odlukom 30. ožujka 2011., a drugom donošenjem aktualnog Zakona o poljoprivrednom zemljištu 2018., a HS je uredio pretpostavke pod kojim država može raspolagati poljoprivrednim zemljištem u privatnom vlasništvu onih vlasnika koji su nedostupni, za koje uopće ne znaju gdje su. Dakle naš kolega Miro Bulj je krajem 2020. zatražio od Ministarstva poljoprivrede podatke o broju privatnih nekretnina kojima je ministarstvo raspolagalo, ministrica Vučković mu je odgovorila kako ministarstvo u tom smislu nije raspolagalo nijednom nekretninom, iz čega možemo zaključiti da se ove odredbe isto ne primjenjuju. Neću stići više jer imam 25 sekundi do kraja rasprave, ali ogromna stavka nam je urediti i državnu imovinu poljoprivrednih zemljišta, a pogotovo jer nam dolazi moratorij, ukida se moratorij točnije i sad će stranci hapati sve što mogu i zato najavljujem Okrugli stol, dakle i s ljudima iz Ministarstva poljoprivrede i sa strukom 24. svibnja kada ćemo raspraviti što će nam ostat nakon moratorija, hvala. Poštovani zastupnik Pavliček.

republika iz bivše države, međutim očigledno se nije puno ni trudila da se tu išta napravi. Je li normalno da mi danas, znači 2023.g. imamo još jako velik postotak državne imovine, prvenstveno objekata diljem Jadrana koji zjape i propadaju, nisu iskorišteni, a država bi mogla uprihodovati na stotine i stotine milijuna eura odnosno imamo mrtvi kapital koji nam stoji pred nosom, a ne znamo ga iskoristiti. Marin (MOST)** Hvala vam kolega Pavliček na pitanju, ma mislim pitanje je više retoričke naravi, dakle naravno da nije normalno i naravno da bi država sve ono što može trebala napraviti da osigura svu onu imovinu koja donosi profit, sve te, svi ti stanovi, evo ovdje sam nabrojao u Primorsko-goranskoj županiji, dakle u Istarskoj na koncu županiji, svi ti stanovi koji stoje prazni, a znamo kolika je danas potražnja za stanovima, rekao sam ako već nije se htjelo ići ka prihodu iz nekog čudnog razloga, pa moglo se bar to dati našim studentima, mnogi studenti nam dolaze studirati, evo i u moju Rijeku iz cijele Hrvatske i nemaju gdje, nemaju Dakle ono uzimaju neke stanove, njih troje, četvero u malim stanovima pa je mogla reći država, evo, za one obitelji koje ispunjavaju određene cenzuse, uvjete dakle pa evo možete biti u državnim stanovima dok studirate, a država nije ni to napravila. **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam. Poštovani kolega Miletić, da pogledamo malo na gospodarenje državnom imovinom, prvenstveno nekretninama, onda kasnije i svim ostalim dijelovima državnog portfelja, iz sfere demografske politike. Znamo da sa današnjim prosječnim osobnim dohotkom prosječni hrvatski radnik, radnica ne može kupiti stan tijekom cijelog svojeg životnog vijeka. Istovremeno, gotovo 2 tisuće državnih stanova stoji prazno. Istovremeno ogromne količine poljoprivrednog zemljišta, država čak niti ne znam gdje se nalaze, stoje neiskorištene. Koliki je to potencijal da mlade ljude, mlade obitelji, korištenjem onoga što već imamo državne imovine, da im damo šansu, da im pružimo pravo da ostanu živjeti u ovoj zemlji? Molim komentar. Hvala. Stan u Trstu dakle jeftiniji, vrhunski stan u centru Trsta 2 puta čak, 1,5 put jeftiniji nego u centru Rijeke. U Zagrebu neću ni govoriti, dakle tu su od 4 tisuće, 5 tisuća eura pa čak ono i na gore, oni smart stanovi i ostalo. Što to znači? Pa reći ću vam što to znači. To znači da već sada, a vrlo brzo će stranci bit jedini ti bogati stranci koji će moći pokupovati sve stanove u centrima naših grada, a Hrvati i Hrvatice, ne znam gdje ćemo mi. Možda ako revitaliziramo sela, bilo bi dobro da imamo gdje otići na selima, ali na selima imamo ogroman problem, od infrastrukture nadalje, tako da u velikim ćemo bit problemima gdje će nam stranci u doslovnom smislu jedini bit financijski moćni da mogu pokupovati sve u centru, a to već rade, kupuju stanove, a mi ćemo moći vozit se autobusima i tramvajima i gledat kako je lijepa naša Hrvatska, otprilike. Poštovani zastupniče, ovaj problem kupovine stanova od strane stranaca u RH, to nije problem ovog .../nerazumljivo/... odnosno ovog Izvješća nego je to zapravo problem porezne politike koja se provodi u Hrvatskoj i kontrole prilikom kupnje stanova, tko pere novac, tko ne pere novac i tko može kupiti stan za keš, a da ga nitko ne pita odakle ti novac, druže. No htio bih se vratiti na temu. Cijeli, dugačak je popis te imovine s kojom se u Hrvatskoj jako loše upravlja, državna imovina s kojom se loše upravlja, da tako, možemo čak i reći da se s nekom i uopće ne upravlja. Vi ste skrenuli pozornost na poljoprivredna zemljišta. Bilo bi interesantno vidjeti podatke kojih, evo, nažalost nemamo, i do njih nisam mogao doći, a to je podatak o tome koliko je poljoprivrednog zemljišta u međuvremenu prešlo u neobrađeno poljoprivredno zemljište odnosno zemljište koje je uništeno i koje je nakon toga prodano po sniženim cijenama jer više nije poljoprivredno.

je velik broj zemljišta odjednom postane, je li, iz poljoprivrednih, građevinsko, preko noći i onda čak npr. se dopuste da u nekima se počne već gradnja ilegalna, da bi onda naknadno u hodu rješavali, rješavali svu papirologiju i vaše pitanje je isto retoričko, i vi i ja znamo što se događa. Dakle događa se sprega politike, interesnih skupina, građevinske mafije koji onda dakle podmazuju koga god treba na općinskoj razini, je li, pa sve nagore i puno ima toga za očistiti u našoj državi. Puno toga, ako narod bude htio, onda će se to i raditi. Sada će govoriti poštovani zastupnik Davor Dretar. Izvolite. Hvala lijepa poštovani g. predsjedavajući, kolegice i kolege. Da samo malo rezimiramo i naglasimo neke dijelove ove današnje rasprave, kao što je uvaženi zastupnik Kujundžić spomenuo, još ćemo jednom spomenuti taj slučaj tvrtke koja uzima veliki državni prostor u Splitu i na koncu konca, da skratim cijelu dugačku i zamornu priču, odlazi u stečaj sa preko 2 milijuna i 300 tisuća kuna nenaplaćenih potraživanja u vidu najma za isti taj poslovni prostor koji tj. taj iznos trebao ići u hrvatski državni proračun. Ono što posebno zabrinjava da je tvrtka otišla u stečaj, a Državne nekretnine nisu prijavile potraživanja unutar skraćenog postupka, što očigledno ukazuje na izuzetno loše upravljanje odnosno na kratko i jasno, katastrofalno odrađen posao. 2 milijuna i 300 tisuća kuna nažalost više nikada neće doći u hrvatski državni proračun samo iz ovog jednog i pojedinačnog slučaja, za one koji se stvarno mogu zamisliti koliko je takvih slučajeva još, samo rijetki dođu u javnost, svi su izuzetno duboko zabrinjavajući. Znamo da smo imali takve slučajeve i ovdje u Zagrebu sa neplaćanjem elitnih poslovnih prostora u centru grada, znamo da je jednom visokom Vladinom dužnosniku vrlo brzo nakon potresa obnovljen stan u vlasništvu Državnih nekretnina, no takve stvari uopće ne treba nabrajati zato što one ustvari ne pokazuju put prema sistemskom rješenju problema, zato što je sam sustav taj koji generira te probleme. Pa evo, da se spustimo na najnižu razinu upravljanja, na običnog poljoprivrednika u najmanjem selu u Hrvatskoj koji uzgaja ili šećernu repu ili bilo što drugo, kukuruz, pšenicu ili što god. Kad sjednete s tim čovjekom na 5 minuta i pitate ga, daj mi reci gdje sve imaš zemlju, ja vam jamčim da taj čovjek zna do u milimetra gdje ima svoju zemlju, koliko je obrađuje, kako ju obrađuje i naravno, što od nje uprihođuje. Dakle, koliko je ustvari duboko zabrinjavajuća činjenica da hrvatska država ne zna koliko ima svojih nekretnina, bile one stambene, bile one u vidu poljoprivrednih ili kakvih drugih površina, a o koncesijama i ostalim mogućnostima na kojima država može ostvarivati prihod da i ne govorimo. Duboko zabrinjavajuća niska stopa od 2% unutar BDP-a u našoj Hrvatskoj jest jako, jako, jako da se svi zapitamo tko tu ustvari time gospodari i naravno iznad svega na koji način. Spomenuo sam već u replici uvaženom zastupniku Miletiću i pitanje demografske politike jer naravno kada bismo stvarno osvijestili činjenicu koliko imamo nekretnina od stambenih, poslovnih, koliko imamo mogućnosti na koncesije, koliko imamo poljoprivrednog, građevinskog ili drugog zemljišta u vlasništvu naše države onda bismo siguran sam mogli napraviti i kvalitetan, razuman, dobar dugogodišnji, petogodišnji pretpostavimo ili trogodišnji nebitno plan kako raspolagati tim nekretninama u svrhu njihove komercijalizacije. Ali prije svega u svrhu dodjeljivanja istih tih nekretnina i istih tih poslovnih prilika mladim obiteljima u Hrvatskoj što bi možda, kažem samo možda

ovim sektorom nisam siguran da se uopće više može promijeniti. Dakle, kao što je rekla jedna stara dobra mudrost „moć kvari, ali na žalost apsolutna moć kvari apsolutno“. Poštovani zastupnik Željko Pavić će sljedeći govoriti. Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege, poštovana tajnice. Ja ću se još malo osvrnuti na probleme u dijelu podataka o državnoj imovini. Naime između ostaloga na strani 67, 70 ako se ne varam Izvješća piše da se izgradio tijekom 2021. godine sustav, znači biznis inteligent sustav koji bi trebao pratiti korporativno upravljanje poduzeća koja su u vlasništvu države. E sada, postavljam vam pitanje. Piše unutra da se taj sustav trebao testirati u prvom kvartalu 2022. godine. Nismo dobili informaciju je li to testirano ili nije testirano. Ali skrećem pozornost da se biznis inteligent sustav puni iz transakcijskih baza pojedinih korporacija odnosno pojedinih poduzeća. Prema tome, ukoliko nemamo ažurne podatke u tim poduzećima ne možemo imati niti dobre, niti kvalitetne podatke u biznis inteligent sustav. Zašto? Zato što se ubija i sustav, stavljaju podaci koji su zapravo povijesni podaci i sumirani. Tamo nema smisla stavljati analitičke podatke. A već sam rekao ranije podaci koji se trenutno vode o državnoj imovini nisu potpuni i nisu cjeloviti i to je veliki problem. Ukoliko ćemo sa neispravnim podacima ulaziti u … sustav nakon toga ćemo imati neispravne podatke na temelju kojih ćemo pokušati donositi nove poslovne odluke. I što ćemo napraviti? Napravit ćemo jedan veliki promašaj. I zbog toga bi trebalo razmisliti o tome što, kako i zašto. Osim toga ovdje piše da se u okviru reformske mjere podkomponente C.2 jačanje ljudskih kapaciteta za praćenje korporativnog upravljanja u državnim poduzećima u MPO od 21. do 26. je izgrađen program edukacije državnih službenika resornih ministarstava i CERP-a koji prate korporativno upravljanje u državnim poduzećima. E pitam ja vas, ako to treba još netko pratiti ovako što tamo rade članovi skupštine, što tamo rade članovi nadzornih odbora koji su plaćeni za to? To su ljudi koje je imenovala Vlada u ta poduzeća i redovito ih plaća da budu članovi skupštine odnosno nadzornih odbora. A da ne govorimo o tome da imamo članove uprave koji su nakon toga naravno dužni provoditi ono što im odnosno napraviti strategiju i kasnije ostvariti ciljeve koje im je postavio nadzorni odbor. E pa sada da vidimo što će to oni napraviti i što to oni rade ukoliko trebamo imati sad još službenike koji je pratiti rad u tim korporacijama a to ne radi nadzorni odbor, to ne radi skupština poduzeća i kome onda to oni podnose izvješća i na koji način to oni rade. Koliko ja znam u javnim poduzećima nadzorni odbor je taj koji dođe i daje zadatke upravi to je način funkcioniranja i kaže se vaš cilj ove godine je da ostvarite toliko i toliko milijuna dobitka ili desetaka milijuna dobitka. A isto tako se unaprijed kaže od tog dobitka će toliko i toliko posto ići u državni proračun, a toliko posto ostaje nakon toga za poslovanje tog poduzeća. Prema tome to je posao ljudi koji su plaćeni a tamo su postavljeni od strane Vlade. I sada ovdje školujemo službenike da bi još nešto kontrolirati. Što će to oni kontrolirati? Koja su to njihova ovlaštenja? Na temelju kojih ovlaštenja, na temelju kojih rješenja će oni to doći u neku korporaciju i reći da nešto kontroliraju i da će nešto novo napraviti i da će nešto novo definirati? Zato moramo malo razmisliti o tome kako trošimo novac. O tome smo ovdje već puno puta pričali da nemojmo otvarati alibi projekte da bismo novac potrošili, nego hajmo raditi projekte koji će nam nakon toga donositi nekakvu korist za naše građane koji će nam omogućiti da bolje funkcioniramo, da država bude bolja, kvalitetnija i da bolje upravljamo sa našom imovinom. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo repliku poštovana zastupnica Orešković. Zahvaljujem. Malo bi se nadopunila na ovu vašu konstataciju o ulozi nadzornih odbora. Dakle zapravo u trgovačkim društvima skupština je ta koja u ime vlasnika ili predstavljajući vlasnika definira osnovni smjer što bi trebala raditi uprava. U ovim trgovačkim društvima gdje je država vlasnik skupštinu u pravilu predstavlja resorni ministar za ona trgovačka društva koja su u njegovom resoru, nadzorni odbor je tijelo koje između skupštine i uprave koje zapravo bi trebalo kontrolirati provodi li uprava ono što joj je zadatak. Međutim, osnovni problem do sada je barem tako bilo je to to što su kompetencije svih tih ljudi bile neodgovarajuće u nedovoljno razrađenim kriterijima koji mahom traže stranačku podobnost, a ne stručnost u nekom od segmenata. Evo energetika je dobar primjer i sustav upravljanja

Pa da. To sam zapravo i pokušao reći da zapravo nije dobro da otvaramo alibi projekte na kome će potrošiti novac, a nakon toga od tog novca nema koristi. Potrošili smo novac za nešto što nakon toga ne donosi apsolutno nikakvu korist za ovu državu, niti za naše građane, niti za bilo koji segment u našem društvu tu je problem. Slažem se sa ovim što ste rekli u vezi skupština. Međutim nadzorni odbori imaju svoju ulogu da sada ne ulazimo puno u polemiku u vezi toga. Ali moramo shvatiti da ukoliko u poduzeću uprava koja je imenovana od strane Vlade, opet imenovana od strane Vlade i to meni nije sporno. Došla je stranka na vlast, ima tamo postaviti svoje ljude ali ti ljudi moraju biti kompetentni, moraju znati što rade i moraju biti nakon toga odgovorni za te rezultate. Ukoliko nema odgovornosti za te rezultate, kud ćemo doći? Onda se uvijek dešavaju minusi koje nitko ne kontrolira i uvijek se toleriraju ti minusi. Idemo sve niže i niže, i dublje i dublje, idemo zapravo u propast. **Reiner, Željko

o državnoj imovini za 2020. i 2021. godinu. Ovaj dio o kojem ste vi raspravljali više nije u resornom ministarstvu, više nije danas u nadležnosti državne tajnice koja pokriva taj dio. On se nalazi negdje drugdje, pa pretpostavljam da rasprava baš državnu tajnicu nije previše ni interesirala. Ali ono što hoću reći, svatko doma zna što ima. Zna kako bi s tim trebalo upravljati i zna kako želi nešto oplemeniti. Jednako tako mi se čini da bi to trebala i država. Ja sam uspoređivala Izvješća za 2020. i 2021. U zaključku, dakle stranica je zaključaka, iste rečenice se ponavljaju i za 2020. i 2021. Ja imam osjećaj kao da iz godine u godinu zadovoljavamo formu, a sadržaj ostaje isti. U sadržaju se ništa nije promijenilo. Pa naš utjecaj treba biti da se taj sadržaj promijeni, da nešto probamo napraviti korak naprijed, korak bolje ali to se iz ovog ne vidi. (Socijaldemokrati)** Da, hvala vam. Imamo tu još jedan problem. Ne samo da su pojedini dijelovi teksta su kopirani, znači copy paste, nego tu nema niti sljedivosti. Ja sam o tome govorio u raspravi u ime kluba. Spomenuo je to i kolega Brumnić u svojoj raspravi. Radi se o tome da vi ne možete doći do brojaka ni na koji način. Znači imate izvješće iz 2020. godine i 2021. Znači, nema brojke koja bi u 2020. završavala i u 2021. počinje. Znači nemamo tih pravih podataka. Ako nam ti podaci nisu dostupni na pravi način čemu to Izvješće? To Izvješće ničemu ne služi, to sam rekao i ranije. Mi ne vidimo što se zapravo dešava sa tom imovinom, ne znamo ništa o tome nakon toga. Pročitali smo Izvješće, pokušali napraviti analizu. Ta analiza je bila na žalost takva kakvi su i podaci, a podaci su jako loši. Prema tome, mi ne možemo donijeti nikakve zaključke. Ne može čak niti vladajući koji su trenutno sa tim podacima bi trebali baratati i donosi na temelju njih dobre poslovne odluke, ne mogu ih donositi jer su podaci pogrešni i nisu točni. Hvala lijepa. E sada idemo se dogovoriti. Imamo još par izlaganja. Jedan sat je prošao, jedan sat i jedna minuta. Hoćete li da mi dovršimo ovu točku do kraja pa slobodne govore ili ćemo imati slobodne govore sada? Ok. Slobodne govore, može.

U ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a govorit će poštovana zastupnica Dalija Orešković, izvolite.

(GLAS)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana kolega Pavić.

i imamo pojedinačnu raspravu poštovane zastupnice Marijane Puljak sad.

Dakle, poštovane kolegice i kolege evo vraćamo se na raspravu o državnoj imovini, dakle na sva postupanja vezana uz državnu imovinu primjenjuje se Zakon o upravljanju državnom imovinom i Strategija za upravljanje državnom imovinom za razdoblje do 2025. godine. E sad u toj strategiji, strateški cilj koji je postavljen održivo, ekonomično i transparentno upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. No, znamo svi da je No, znamo svi da je upravljanje državnom imovinom je neučinkovito, nepredvidljivo, bez kriterija i racionalnog modela, te potiče korupciju. Ovo se evo moglo čuti na predstavljanju analize upravljanja državnim nekretninama koju je prošle godine izradio GONG u suradnji sa pravnicom Majom Đerek. Danas nema političke volje da se išta u tom pogledu promijeni. Država Republika Hrvatska kao što smo čuli u jednoj od rasprava ovdje ranije zaista je jedna od najbogatijih zemalja EU ako govorimo o vlasništvu nekretnina. Međutim, tom imovinom u svom vlasništvu Republika Hrvatska jednostavno ne zna upravljati. Opravdanja koja čujemo su nedostatak resursa, nedostatak ljudi, prevelik broj zahtjeva. A kako se kaže ako nešto želiš riješiti nađeš načina, a ako ne želiš nađeš opravdanje. Čuli smo ovdje isto tako da neriješenih zahtjeva za stavljanje u funkciju državne imovine koje su jedinice lokalne samouprave podnijele ima negdje oko Isto tako je bio frapantan podatak da dvoje ljudi u odjelu to rješava odnosno riješi 300 zahtjeva godišnje i tim ritmom trebat će im, dakle 147 godina za riješiti, dakle postojećih 44 000 predmeta, a 23 godine državi treba da izradi javan registar državne imovine. Dakle, samo to nepostojanje javnog registra državne imovine je dovoljan razlog da se ova izvješća izvješća ne prihvate, jer evo do danas nije ispunjen onaj strateški cilj da se imovinom upravlja transparentno. Dakle, u 2023. godini 21. stoljeća uz svu ovu umjetnu inteligenciju i ne znam koje sve informatičke alate, dakle mi ne znamo što država od imovine ima u svom vlasništvu. Postoji nekakav evo interni registar, mogu se pregledati čak i na webu je li kumulativni podaci i statistika. Međutim, je li što će nam interni registar. Evo učinite ga javnim, dajte eksportirajte taj interni u Excel pa stavite Excel javno dostupan. Dakle, najmanji poduzetnik, najmanji obrtnik mora znati što ima. Svi mi evo sami znamo što imamo od svoje imovine, nekretnina, a država to ne mora znati. A zašto ne mora? Zato što je to upravo idealna prilika za lov u mutnom, kad nešto ne želite transparentno, e onda zna se što iza toga stoji. Dakle, osnova dobrog i efikasnog upravljanja državnom imovinom bi trebala biti i decentralizacija, ispuštanje ovlasti za upravljanje imovinom i na jedinice lokalne samouprave obzirom da danas jedinice lokalne samouprave imaju vrlo velikih problema sa upravljanjem resursima koji su koji su na njihovom području, dakle nisu vlasnici toga. Ne znam javne površine, vrtići, škole, zemljišta, sve je to još uvijek uknjiženo na Republiku Hrvatsku i onda otežava upravljanje nekretninama. Ovdje je državna tajnica rekla da suradnja između Ureda jedinica lokalne samouprave ovisi isključivo o jedinicama lokalne samouprave. Ne znam je li ona mislila to je li ako su u navodnike njihove jedinice onda se bolje, ono bolje suradnja funkcionira, ako nisu onda ne. Jer u praksi je zaista evo nemoguće doći do ureda, nemoguće dobiti službeni odgovor na upite, na dopise, dogovoriti sastanak ili slično. Ured je spor i ne rješava zahtjeve. Najave da bi se to nekim zakonskim izmjenama moglo promijeniti i decentralizirati evo pozdravljamo, ali evo oprostite nam ako kažemo da ne vjerujemo dok ne vidimo. Država ima značajan broj stanova u vlasništvu, ali od 2016. godine do danas nije proveden niti jedan natječaj za najam tih stanova. Isto tako opravdanje je Državnoj reviziji koja je istu stvar našla u tvrtci Državne nekretnine. Od njih je dobila opravdanje da ministarstvo nije je li raspisalo natječaj. Dakle, 7 godina niti natječaja, niti mogućnosti da se to dodijeli potrebitima.

bez obzira na naše razlike negdje mislim da ćemo se složiti da postoji jedan paradoks u ovom izvješću. Naime, ovdje se u ovom izvješću kao i u Nacionalnoj strategiji oporavka i otpornosti sasvim jasno komunicira da treba nastaviti privatizirati trgovačka društva u vlasništvu RH. A imali A imali smo situaciju sa INA-om nedavno gdje nam se zapravo premijer kune da neće doći do privatizacije daljnje, odnosno pardon HEP-a da neće doći do privatizacije HEP-a i svi se užasavamo danas uopće na pomisao da bi se HEP zapravo privatizirao. Vidimo koliko je javna strateški važna tvrtka u trenutku krize nama bila od presudne važnosti. Pa kako to HDZ pomiruje? Da li on to pomiruje nekim svojim uobičajenim načinima ili misli zapravo privatizirati nešto što će biti dalje od našeg pogleda? Pa dobro ste rekli da nemamo iste poglede na, ekonomske poglede ili ekonomska stajališta tako da nama nije problem ili ne bojimo se privatizacije. Međutim, ovdje i u Hrvatskoj i privatizacija na HDZ-ov način znamo kako se radi. Ovdje sad pričamo o državnoj imovini. Znamo da država ne upravlja učinkovito time. Evo u izvještaju, a i u evo nalazima državne nekretnine niz poslovnih prostora, niz stanova koji su dodijeljeni, bez natječaja koji su dodijeljeni podobnima, bez jasnih kriterija kriterija dakle svojom imovinom ne zna upravljati. Slična stvar se može kazati i na državna poduzeća, mi imamo veliki broj državnih poduzeća u vlasništvu države, što se nas tiče država ne zna upravljati njima bilo bi bolje da ih privatizira, međutim i ta privatizacija …/Upadica Reiner: Poštovana Hajdmo se držat vremena ja vas lijepo molim. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a. Poštovana kolegice Puljak. Ova rasprava o državnoj imovini imam osjećaj ko da sam u onom filmu „Beskonačni dan“, pa se svaki put ispočetka ponavlja isti scenarij i ispočetka čujemo tri stvari, prva stvar je da evo postoji evidencija i znamo što imamo, ali je ona u nekim ladicama ili na nekim kompjutorima i samo još malo je potrebno pa će ona biti javno objavljena pa tamo negdje, evo sad je ona kodna godina 2026. i onda ćemo to imati. Druga stvar je nešto što se ponavlja, a to je da kaže treba aktivirati neiskorištenu državnu imovinu to je u zaključcima jedan i drugi. Treća stvar je da loša suradnja s jedinicama lokalne samouprave pa smo tu čuli od državne tajnice da se čak rade radionice o tome kako bi lokalna samouprava trebala funkcionirati sa centralnom državom ko da smo država od 40 miljona …/Upadica Reiner: Hvala./… stanovnika pa sad …/Upadica Reiner: Poštovana Ja evo mogu recimo govoriti o ovom javnom registru, kažem '23.g. 21. stoljeća tajni registar nikako da postane javni, kao što sam rekla Export u Excel i prebacite možda ako hoćete i u PDF pa stavite na evo otvoreni u … format otvoreni format nekakav pa stavite na web stranicu. Dakle, ne trebaju vam milijuni kuna i ne znam cvjećarnice neke koje će radit softver da to postane javno, dovoljno vam je i postojeća aplikacije izbacite u Excel i stave to na web stranicu već ste napravili puno puno posla. Kada sam jedanput prije dva mandata 2013., '14.g. u gradu Splitu kao gradska vijećnica tražila od tadašnjeg pročelnika da mi donese isto tako popis gradske imovine, došao mi je sa isprintanim onim perforiranim listovima papira ovolikim plikom, evo vam ono tražili ste. Ja nisam tražila za sebe nego čovječe stavite na web stranicu. **Reiner, Željko Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovana kolegice Puljak. Iščitavajući nalaz revizije za 2020.g. meni su posebno bili interesantni oni dijelovi koji govore o nepravilnostima kod obnove rezidencijalnih objekata pa tako imamo slučaj Vile Kovač u Hvaru dakle objekta oko kojeg su nam se svojedobno sporili i predsjednik Milanović i ministar Banožić, revizija je ustanovila u postupku dostave i montaže pergole na terasi Vile Kovač koji je koštao 102.000 kuna, povjerenstvo za provedbu postupa jednostavne nabave nije sastavilo nikakvu dokumentaciju o toj nabavi, ni zapisnike o otvaranju i pregledu i ocjeni ponuda, također nema ni odluke o odabiru ponude koja je po pravilniku o postupku jednostavne nabave morala biti donesena u pisanom obliku. Isto tako imamo probleme i kod druge dvije rezidencijalne vile na Brijunima, Vange i Jadranke, pa znači ništa (Centar)** Ništa očito nije sveto, evo drago mi je da ste to sve pobrojali, ja ću samo na kraju postaviti pitanje tko je odgovoran za to? Dakle, Državna revizija napravi dobar posao i nađe nepravilnosti, nađe cijeli niz nepravilnosti u njihovom izvješću,

nakon što smo uspostavili registar nemamo registar? Jer ja sam taj registar ponudio i napravili smo ga 2000.g. prema Uredu za informatizaciju, taj je registar radio i onda je naglo bio ugašen … stanju bio ad acta. I ono što je sada veliki problem, ne samo da nemamo podatke o tome kakva je trenutno vrijednost pojedine imovine odnosno pojedinih nekretnina nego nemamo niti karticu da bismo vidjeli što se sa tim nekretninama dešavalo, da vidimo koliko puta se dograđivalo pojedina nekretnina, koliko se povećavala vrijednost, u kojim iznosima, u kojem periodu, zašto, kako znači nemamo apsolutno nikakvih podataka. I tu su najveći problemi jer mi stvarno da bismo došli do nekakvih vrijednosti moramo napraviti dubinsku analizu svega toga. Dakle, evo ono postavili ste pitanje i konstataciju, nemamo registar iz kojeg bi se vidjelo i tko je u najmu koje nekretnine, pod kojim uvjetima, u kojim rokovima. Ako evo i želite kao poduzetnik i obrtnik i doći do nekog u najam neke nekretnine za svoj neki posao razvijati, ne možete, ne znate, morate osobno nekoga poznavati ono što bi rekli u Splitu zovi čovika tako sve funkcionira. Dakle, netransparentnost je uvijek temelj za korupciju, a korupcije hvala Bogu sa državnim nekretninama ima kolko hoćete. Evo samo ću podsjetiti na slučaj Maje Đerek koja je na kraju dobila otkaz, pravnice iz Državnih nekretnina koja je na kraju dobila otkaz jer je ukazivala na nepravilnosti u postupanju sa državnim nekretninama. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sad idemo na završna izlaganja i prvi će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Tomislav Klarić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, štovana državna tajnice, kolegice, kolege. Danas smo o ovom izvješću čuli puno, čuli smo različita mišljenja, čuli smo različite diskusije, neke su se odnosile na samo izvješće, neke općenito na državnu imovinu. Ono što svakako treba pohvaliti je da je izvješće iscrpno, pogotovo u onom dijelu koji se odnosi na tablične prikaze i da se o njemu vodilo računa i o provedbi strateškog planiranja odnosno ciljeva koji su zacrtani u razdoblju od 2019. do 2025. Kao čelnik jedinice lokalne samouprave već dugi niz godina imao sam prilike komunicirati, a vezano za državnu imovinu i sa Središnjim državnim uredom tamo 2000.-ih godina, pa onda je bio AUDI pa DUDI, pa zasebno ministarstvo i u kontinuitetu su se ponavljali jedni te isti problemi. Ovdje smo čuli i kritike na djelatnike odnosno na ljude koji na neki način odlučuju o zahtjevima jedinica lokalne samouprave, ponaosob je to ovdje bilo navedeno. Ja ne da ih želim braniti nego jednostavno s obzirom da sam sam osobno rješavao na stotine tisuća kvadrata državnog zemljišta koje je u konačnosti završavalo u jedinici lokalne samouprave i na taj način bilo aktivirano i stavljeno u funkciju, moramo shvatiti opsežnost posla koji ti ljudi obavljaju. Ono što se u mom iskustvu konstantno pojavljivalo, a vjerujem da to može potvrditi i državna tajnica je bio i ljudski kapacitet i ogroman broj zahtjeva. Nema jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj, nema i općine koja je prema ovim institucijama od samog početka, dakle od tog posebnog Središnjeg državnog ureda pa do danas nije uputilo na desetine zahtjeva. Često se zanemaruje problem koji se već godinama pokušava riješit, neke jedinice lokalne samouprave malo brže, jače, ali iziskuje ogromne troškove, nesređeni katastar zemljišta, neuredna evidencija svega onoga što se ima na terenu i ono što doslovno i činjenično može potvrdit svatko od nas operativno taj dio posla odrađuje da je ono što je u državnom vlasništvu neaktivno, a nije u vlasništvu lokalne samouprave da se ne aktivira niti brzo, niti učinkovito. I u tom smjeru upravo ide i najava našeg premijera Andreja Plenkovića nedavno ponovljena i potvrđena na skupu povodom 20 godišnjice zajednice županija o tome da Vlada priprema prijedlog kojim će se veći dio upravljanja državom imovinom spustit na nižu razinu i to vjerujem da svako od nas ovdje ali činjenično i na terenu može potvrditi da je jedno od dobrih rješenja. Nitko, vjerujete mi nitko jer to radim praktički svakodnevno ne može bolje upravljati državnom imovinom u onom dijelu koji se odnosi na prostorne planove u jedinicama lokalne samouprave od samih gradova i općina. To se pokazalo u, u stotinama primjera diljem Hrvatske, u brojnim poslovnim industrijskim zonama od Dugopolja, Podija, od moje dolje na Kujuljanovu, od Rugvice, gdje god je to državno zemljište predano u vlasništvo jedinice lokalne samouprave krenulo se i u prostorno planiranje, krenulo se u izradu projektne dokumentacije i krenulo se u realizaciju brojnih projekata koje su tu vrijednost državne imovine aktivirane ne u onom iznosu u kojem su predane ugovorom jedinicama lokalne samouprave već u daleko većim iznosima kroz radna mjesta, kroz poreze na dobit, dohodak sve ono što to dalje iziskuje vratilo se državi. mislim da je to dobar put, dobro rješenje. I sama najava premijera Andreja Plenkovića i Vlade RH da se ide u tom smjeru je dobra. Vjerujem da će svi županijski čelnici to prihvatiti. Mi u jedinicama lokalne samouprave isto tako. Ono što je definitivno nešto čime ćemo se morati intenzivno pozabaviti to je sređivanje katastra. Mi još u jedinicama lokalne samouprave imamo austrougarski katastar, u nekim dijelovima imamo talijanski katastar. Mnoge jedinice lokalne samouprave su počele to rješavat, međutim to je problem koji će iziskovat dugi niz godina i ogromna financijska sredstva i na dobrom smo putu

Zahvaljujem. Evo u Kluba, u ime Kluba Možemo želim podcrtati još jednom kako na neodgovoran način i neusklađeno sa društvenim ciljevima i političkim ciljevima koje imamo država gospodari nekretninama, a posebice onima koje se tiču stambenog fonda. Dakle, u izvještaju iz 2021. stoji dakle da je prodan 61 stan u vlasništvu države. Kao prvo zašto prodajemo stanove u vlasništvu države umjesto da ih dajemo u javni najam, a kada ih već prodajemo evo prosječna cijena bila je 34.000 eura. Evo to je gospodarenje nekretninama u vlasništvu RH. Dakle, prodajemo stanove za iznose malo veće od iznosa kojim Banožiću subvencioniramo kupnju druge nekretnine. Ali ajmo još malo o efikasnosti upravljanja vašim nekretninama. Jedan ovako gordi naziv koji imamo u izvještaju kaže ugovori kojima je aktivirana neiskorištena državna imovina u smislu ugovora sa naknadom, pa ajmo vidjeti koliko smo mi te neiskorištene imovine aktivirali u 2021. Ugovori o osnivanju prava služnosti čak 4 komada. Ugovori o dodjeli na uporabu nekretnina u vlasništvu RH čitavih 8 komada. Ugovori o zakupu poslovnog prostora država sklopila čak 25. ugovora. Dakle, da sažmem cijela država sa cijelom državnom imovinom u 2021. godini aktivirala je ukupno 39 nekretnina do tada evo neiskorištenih. Pa evo bravo, čestitamo to je svakako razlog da glasamo za ovaj izvještaj. Također što se tiče stanova, Državne nekretnine sklopile su svega 66 ugovora o zakupu stanova u cijeloj 2021. i to je bilo bez natječaja. Ali ajmo se podsjetiti za koga je bilo stanova, za koga uvijek ima stanova u ovoj državi, pa ću malo sada na kraju reći o slučaju Banožić. Podsjetimo se njegovih proročkih riječi iz 2021. godine. Ja kao dužnosnik prve skupine imam potpuno pravo na veći stan od 60 kvadrata ili trosoban stan, u onom trenutku kad su mi ponudili stan od 90 kvadrata pa ja sam prihvatio jer kao jedan od osnovnih razloga za to je da ima dvije dvije spavaće sobe, u jednoj sam ja, a u tri dječja kreveta da oni vikendom mogu doći njega posjetiti u Zagreb. Dakle, osim što ministar Banožić je sam sebi dodijelio državni stan od 90 kvadrata u Gradu Zagrebu u koje živi stan jer mu obitelj živi u Vinkovcima i nikad mu ovdje nije bila prijavljena, prijavljena, pa je zbog toga zaradio i kaznu od Povjerenstva za sukob interesa jer ono kao neprimjereno je kad si već dodjeljuješ stan aj nemoj barem baš ti to potpisat jel to je ta logika. Dakle, ministar Banožić pored toga ima stan u vlasništvu u Vinkovcima od 80 kvadrata, ali to sve nije bilo dosta. Dakle, ministar Banožić je plaća dva i pol puta veća od prosječne plaće u RH, on on uzima još 25.000 eura da si sagradi kuću, dakle treću nekretninu. Argument zašto je to u redu da ministar Banožić pored 80 kvadrata stana u vlasništvu, pored 90 kvadrata stana u Zagrebu od države uzima još 25.000 eura našeg novca da si kupi ili sagradi treću nekretninu, argument koji je dao ministar Primorac, dakle napominjem ministar financija zašto je to u redu je slijedeći. Dakle, i ministra Banožića njegovo dijete može za 10 godina pitati tata zašto ti nisi uzeo APN, a mogao si. Pa ja mogu zamisliti odgovor koji bi ja dala svom djetetu, pa rekla bi mu evo dijete zato što nisam htjela biti tipični HDZ-ovac, zato to nisam napravila. Evo to bi odgovorila. A kad smo kod APN-a tog vašeg slavnog APN-a samo da napomenemo da je isti taj APN nedostupan svima koji su kreditno nesposobni, a da je zbog APN-a cijena svake godine nekretnina u velikim gradovima rasla za 10% pa je samim time puno više kreditno nesposobnih za kupnju stana sada nego je bilo prije APN-a jer stanovi više ne koštaju 80.000 eura nego 150, 200, 250.000 eura tako da mnogi i sa iznadprosječnom plaćom više nisu za to kreditno sposobni pa ne mogu ni dobiti ni APN, ali dragi Bane je APN dobio, a iza svega toga stoji i podržava ministar financija. Bravo ekipa. U ime Kluba HSS-a i Radničke fronte završno će govoriti Katarina Peović. Izvolite. Da nekretnine su jedan dio, a još važniji dio su zapravo trgovačka društva od posebnog interesa koja bi trebala biti temelj naše privredne politike. Znači prema Izvješću o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom isto za 2021. i '20. godinu kao i prema Nacionalnom planu oporavka i otpornosti '21. do '26. država kao jedan od glavnih ciljeva navodi nastavak privatizacije trgovačkih društava u vlasništvu RH. To je sasvim jasno definiran i vrlo javan stav i cilj ove Vlade. Pritom se navodi kako je država već značajno smanjila portfelj trgovačkih društava u kojima ima većinski ili manjinski udio, a privatizacija se predstavlja kao racionalna i društveno odgovorna politika jer kako piše u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti citat analiza je pokazala da poduzeća u privatnom vlasništvu u Hrvatskoj zaostaju za privatnim poduzećima kada je riječ o produktivnosti, profitabilnosti te efikasnosti, kraj citata. Od privatizacije bi trebale biti izuzete jedino one pravne osobe tvrtke koje su proglašene od strateškog interesa za RH, a i tu se Vlada hvali da je broj takvih tvrtki u posljednjih 7 godina smanjila sa 59 na 37 s namjerom daljnjeg smanjena. Pa da malo razmotrimo rezultate takve politike. Brodogradnja je do nedavno bila strateška, nominalno strateška privredna grana. Velika brodogradilišta tvrtke od strateškog državnog interesa, razlozi za to su bili razumljivi unatoč problemima s brodogradnjom zbog nepostojanja adekvatnog institucionalnog okvira potpore, fondova banaka koji će financirati brodogradnju i institucionalne povezanosti sa znanstveno istraživačkim sektorom, institutima, klasterne, klastera, brodograđevne industrije, precijenjenog tečaja itd., itd., brodogradnja je bila glavni izvozni proizvod. Do pred 10-ak godina osiguravala je godišnje preko 1,5 milijardi eura prihoda. Zapošljavala je tisuće radnika, izravno i posredno i godišnje uplaćivala više poreza nego što je dobivala državnih subvencija. A onda je hrvatska Vlada de facto odlučila da brodogradnja više nije od strateškog državnog interesa odnosno da pojedina brodogradilišta više nisu pravne osobe od strateškog državnog interesa već ih je potrebno prodati odnosno privatizirati jer će privatnik njima racionalnije upravljati i više neće biti troškova državnih subvencija za proračun. Rezultat, hrvatska brodogradnja je praktički ugašena, privatnici poput Končara, Debeljaka su uništili Brodotrogir i Brodsplit, Uljanik je devastiran, a riječki 3. maj bez obzira što se Plenković voli otić tamo slikat kad proizvedu veliki brod Scenic Eclipse, živi od broda do broda i njegova sudbina je potpuno neizvjesna. Brodogradnja više ne zarađuje milijarde eura od izvoza, ne uplaćuje milijarde u Državni proračun, mnogi od nekad zaposlenih u brodogradnji morali su emigrirati, a hrvatska ekonomija je zbog gašenja brodogradnje prema zadnjem ekonomskom memorandumu Svjetske banke za RH između 2008. i '19. doživjela najveći pad indeksa ekonomske kompleksnosti od svih usporedivih zemalja centralne i istočne Europe. Navedeni indeks mjeri kompleksnost ili sofisticiranost izvoza neke nacionalne ekonomije prema intenzitetu znanja sadržanog u izvoznim proizvodima odnosno uslugama i raznolikosti izvoza. Svjetska banka u svojem memorandumu upozorava da Hrvatska ima najmanji udio sofisticiranih kompleksnih proizvoda u svojem izvozu te da u našem izvozu dominiraju usluge naravno niske dodane vrijednosti kao ni u jednoj drugoj usporedivoj zemlji, što drugim riječima znači samo da smo se sveli na monokulturu turizma. Svjetska banka upozorava da takva sektorska struktura hrvatske ekonomije u kojoj dominiraju usluge niske dodane vrijednosti ima najmanji potencijal održivog i dugoročnog rasta produktivnosti, a time i najmanji potencijal rasta realnog dohotka i razvojne konvergencije sa eu prosjek. Kako kontra primjer odgovornog državnog shvaćanja strateških sektora i tvrtki od strateškog državnog interesa možemo vidjeti u našem susjedstvu, talijanski brodograđevni koncern Ficantieri

da država može racionalno upravljati svojim vlasništvom u društvenom interesu. Samo nesposobne i neodgovorne vlasti se nastoje riješiti kompanije u svojem vlasništvu pod alibijem da država nije dobar gospodar. I onda kada privatnici unište strateške tvrtke i sektore strukturno koštaju i unazade domaću privredu državne vlasti kažu da su one one tu više ništa ne mogu, da je to privatno vlasništvo. Zahvaljujem. Dakle, u Strategiji upravljanja državnom imovinom za razdoblje od 2019.-2025. postavljen je strateški cilj upravljanja državnom imovinom koji glasi „Održivo, ekonomično i transparentno upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu RH“, to to smo čuli danas nekoliko puta. No kako smo čuli tu je i čitav niz nepravilnosti kojeg je pronašla Državna revizija u poslovanju tvrtke Državne nekretnine kojoj je povjereno na upravljanje i raspolaganje ogroman dio državne imovine s oko 6.600 stanova, rezidencijalnih zgrada u državnom vlasništvu na 130 lokacija diljem Hrvatske od Brijuna preko Zagreba do Vukovara i Dubrovnika. No rezimiramo kratko za kraj. Revizija je utvrdila da je 2020. bilo 440 praznih državnih stanova za čije je režije, pričuvu i tekuće održavanje ta tvrtka samo u toj godini platila milijun i 600 tisuća kuna umjesto da od njihovog najma ostvaruje prihode. Osim u upravljanju stanovima Državna je revizija otkrila nepravilnost i u nizu drugih aktivnosti te tvrtke u upravljanju dijelom poslovnih prostora, u javnoj nabavi, u postupcima jednostavne nabave, u sustavu unutarnjih kontrola, u dodjeli novčanih nagrada za posebne uspjehe u radu i naknadama za članove nadzornih odbora nisu provedeni javni natječaji za davanje stanova u najam, zaključuje revizija nije učinkovito upravljano imovinom jer nije provedena mjera koja se odnosi na stavljanje u funkciju nekretnina jer se onda logično ne ostvaruju prihodi kojima bi se nadoknadili stalni troškovi održavanja imovine. Istaknimo i to da su se od 2016. koliko je proteklo od zadnjeg natječaja za najam državnih stanova do kraja 2020. promijenila čak tri ministra u čijoj nadležnosti je upravljanje državnom imovinom dakle Goran Marić, Mario Banožić, Darko Horvat sad imamo četvrtog i iako u svom ministarskom mandatu od sredine 2019. do studenog 2020. koliko je bio ministar državne imovine nije donosio odluke o natječaju za najam praznih državnih stanova Mario Banožić bio je itekako aktivan oko vlastitog stambenog zbrinjavanja. Dakle, u rujnu 2019. je kao ministar državnih nekretnina sam sebi dodijelio na korištenje dužnosnički stan od 92 kvadrata u najužem centru Zagreba u Gundulićevoj ulici iako u Zagrebu živi bez obitelji i po pravilima U nalazu revizije između ostalog opisuje se slučaj iz Splita, dakle Državne nekretnine su u ožujku 2018. u tom gradu dale u petogodišnji zakup veliki poslovni prostor za koji se zakupac obvezao plaćati mjesečni najam od 66.000 kuna 66.000 kuna bez PDV-a iako je zakupac prema ugovoru najam bio dužan plaćati do 5. u mjesecu za svaki tekući mjesec, već prve godine nije plaćao ništa. Umjesto da na tako ponašanje tvrtka reagira zapravo su neurednom platiši ispostavili prvi račun tek u veljači za 2019., dakle 11 neplaćenih mjesečnih zakupnina kasnije pa je tako taj dug narastao na milijun kuna i više. Valja podsjetiti da je i Maja Đerek bivša voditeljica Sektora za poslovne prostore u tvrtki Državne nekretnine 2020. dobila otkaz jer je nadležnima u toj tvrtki, a potom i javno upozoravala na niz nezakonitih pogodovanja pojedinim zakupcima državnih nekretnina kako poslovnih tako i stambenih, sud je za sad nepravomoćno da je taj otkaz bio nezakonit. Dakle, revizija je utvrdila da su Državne nekretnine u veljači 2021. povrijedile postupak jednostavne javne nabave i pri ugovaranju dopunskog zdravstvenog osiguranja za svoje zaposlenike u ukupnom iznosu od 178.000 kuna. kuna. Iskoristit ću i ovaj završni govor da još jednom ukažem na utvrđene nepravilnosti u isplati nagrada za rezultate rada i naknada članovima nadzornog odbora. Naime, odlukom uprave Renatom Sabo dakle 2020. iste godine kada je i Maji Đerek zbog ukazivanja na nepravilnost uručen otkaz na nepravilnosti, dakle 17 zaposlenika Državnih nekretnina dobilo je novčane nagrade u iznosu od 1.500 do čak 5.000 kuna i to za ostvarene rezultate

Poštovana državna tajnice, poštovani predsjedavajući. Kada odete na javni preglednik državne imovine i pogledate statističko izvješće o strukturi i vrijednosti imovine onda je odmah jasno da tu ima svega i svačega, od šuma, poljoprivrednog zemljišta, građevinskog zemljišta, preko stanova i poslovnih prostora do sportskih objekata, vojne imovine i slično. Imovina je prilično loše procijenjena i ne prati tržišna kretanja cijena. Ono što je očigledno, a što je potvrdio i nalaz Državne revizije je činjenica da se tom imovinom može, treba bolje i učinkovitije upravljati. Prazni stanovi koji generiraju troškove, poslovni prostori iznajmljeni zakupcima koji ne plaćaju zakup, pa im se prolongira otplata, a oni opet ne plaćaju, a nitko ih ne izbacuje već i dalje u tim prostorima obavljaju svoju djelatnost. Za prazne stanove se ne objavljuju natječaji od 2014.g., punih 7.g. nije ustrojena evidencija iz koje bi se vidjelo što su nadležna Državna odvjetništva poduzela da se naplate potraživanja. Prije nekoliko godina bivši ministar državne imovine Marić na jednom sastanku na kojem sam osobno bio prisutan u Vukovaru je rekao da kada je ušao u Ministarstvo državne imovine je zatekao situaciju nekoliko desetaka poslovnih prostora koji se godinama iznajmljuju od privatnika, pa da država uopće ne zna da su ti privatnici uzeli protuzakonito u posjed državnu imovinu i da već godinama naplaćuju rentu za te prostore i to na top lokacijama u Hrvatskoj. Još neke evidencije nisu ustrojene još od 2014.g., a u misiji u području upravljanja državnom imovinom stoji između ostalog vođenje sveobuhvatne interne evidencije, kao i poduzimanje mjera za što učinkovitiju uporabu od svih pojavnih oblika državne imovine, papir uistinu podnosi sve. Kako se to provodi ova misija ako imate prazne stanove za koje se ne raspisuju natječaji i 7.g. niste u stanju ustrojiti evidencije koje je naložila Državna revizija. Sve je to kao i obično mrtvo slovo na papiru, pa onda pod navodnicima …/Govornik se ne razumije/…je dodatnih vrijednosti i ostvarivanje veće ekonomske koristi za potrebe sadašnjih i budućih naraštaja i to ste napisali, a poslovne prostore iznajmljujete za sitniš i onda i to niste u stanju naplatiti kako treba. Velike riječi stoje u izvješću od toga da buduće generacije i da smo odgovorni svojim građanima i netko bi stvarno pomislio da na temelju ovog izvješća živimo u nekoj uređenoj državi, a ne u Hrvatskoj. RH u svom vlasništvu ima između ostalog turističko i ostalo građevinsko zemljište koje nije procijenjeno u postupku pretvorbe i privatizacije temeljem zakona koji je važio do svibnja 2020.g. kada stupa na snagu novi zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu RH, te također niz drugih uredbi koje ni dan danas nisu riješene. Stupanje na snagu novog zakona o novo procijenjenom građevinskom zemljištu, sve uredbe i izmjene istih su postale nevažeće. Temeljem novog zakona u roku od 60 dana odnosno do 10. srpnja srpnja 2020.g. ministarstvo je trebalo donijeti uredbu kojom bi se ponovno uredilo to područje, do današnjeg dana kao što sam rekao ta uredba nije donešena, za koji mjesec to će biti pune 3.g.. Trenutno imamo situaciju u kojoj je dovedena u pitanje pravna osnova za daljnju naplatu koncesijske naknade. Je li to sve učinkovito upravljanje državnom imovinom? Zašto se u upravljanju državnom imovinom pogodovalo određenim turističkim tvrtkama do te mjere? U izvješću se također navodi slijedeće, mjere za ostvarivanje jednog od posebnih ciljeva, a to je pod navodnicima opet mjere pretpostavljaju i aktivnosti uspostave sustava nadzora s ciljem pravovremenog prepoznavanja rizika u operativnom i financijskom poslovanju pravnih osoba u većinskom državnom vlasništvu. U popisu je i Hrvatski operater tržišne energije ili skraćeno HROTE, to je isti onaj HROTE koji u ugovore nije stavljao nikakve kaznene odredbe za tvrtke ukoliko ranije raskinu ugovore, te odu na tržište prodavati električnu energiju i zamislite to se upravo i dogodilo. U jeku energetske krize svi oni koji su godinama prodavali električnu energiju po povlaštenim cijenama, višim od onih koje su tada bile na tržištu, raskinuše ugovor i HROTE ostade bez električne energije koja se unaprijed prodavala po 120 eura po megavatsatu. Gdje je tu taj famozni nadzor? I to je sve tek vrh ledene sante na 11. stranici izvješća za 2020.g.. Ovo izvješće može samo podržati netko tko je prespavao zadnjih nekoliko godina upravljanja državnom imovinom. **Reiner, Željko (HDZ)** Završno će u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govoriti poštovani zastupnik Zvane Brumnić. Poštovani potpredsjedniče, poštovana predstavnice Vlade RH, kolegice i kolege. A nadovezat ću se na kolegu koji je govorio prije mene kad kaže da ovo izvješće može podržat samo netko tko je prespavao protekle 2.g.. Ne, ja sam apsolutno siguran da i ono jučerašnje izvješće o strateškim rezervama i ovo izvješća može podržati svaki HDZ-ovac jer ovo je izvješće koje pokazuje kako radi ova Vlada, a vidimo da ne radi. Ono zbog čega sam se javio za završno izlaganje je ustvari činjenica da predstavnica predlagatelja odnosno Vlade RH nije imala potrebu da nakon 2 i pol sada ovdje rasprave i iznošenja činjenica što ne valja u ovom izvješću, što se krivo radilo, koji podaci su neusklađeni, nije imala potrebu izići i reći da to nije točno ili pokušat obrazložit da smo nešto krivo pročitali. Jučer je državni tajnik barem na kraju imao potrebu izići i reć da je izvješće koje je dostavio krivo, da su unutra krivi brojevi, ali dobro, barem je tokom rasprave shvatio, ali ovdje predstavnik predlagatelja koji predstavlja Vladu, a ne spominjem badava da predstavlja Vladu, nema potrebu, nema potrebu braniti sve ono loše što je ovdje navedeno, pa se ja onda pitam koji je smisao ovakvih izvještaja. Kad pogledate sam naziv ovog izvještaja onda ovaj izvještaj nije izvještaj o tome kako je radila Državna imovina, nije pitanje o učinkovitosti rada Državne imovine nego je to Izvješće o provedbi plana upravljanja državnom imovinom i ustvari ono prvo izvješće koje smo imali za 2020. je upravo to. U tom izvješću nemate ničega niti jednog suvislog broja nego samo po nekakvim taksativnim kućicama što je bilo zacrtano, što je možda izvršno, ali ne koji je učinak toga. Onda tek u sljedećoj godini su shvatili da bi možda mogli reći još neke stvari pa su onda rekli, koliko ustvari ne rade, koliko ustvari rade štete tamo gdje rade. Kolege su prije mene govorile ovdje o stanovima, poslovnim prostorima koji se umjesto da se koriste na jedan način prodaju, upravljanju tvrtkama, upravljaju INA-om, upravljaju HEP-om, upravljaju ACI-em sve su to firme kojima Državna imovina upravlja od kojih ubire profit ukoliko ga ima. A vidjeli smo da je prošle odnosno 2020. bilo milijardu i po kuna dobiti. Danas imamo za dat 800 milijuna eura istom tom HEP-u koji nam je isplatio dobiti. I ono ključno pitanje je pitanje da li stvarno ova desna strana sabornice ne vidi koliko je ovo loše i kriminalno ili desna strana sabornice to vidi, ali postoji razlog zašto ajmo reć zatvara oči i podržava ovakva izvješća. Ovo izvješće će biti negdje arhivirano ostat će nekakvim narednim pokoljenjima da gledaju za što ste glasali i kako ste radili. Iz ovih izvješća je vrlo jednostavno svakome ko razumije malo ekonomije i malo zdrave logike iščitati da neko od ovakvog sustava ima koristi, ali taj koji ima koristi od ovog sustava nisu hrvatski građani. Evo hvala lijepa. Time zaključujem raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasati kad se steknu uvjeti. Sad ćemo napraviti jednu kratku tehničku stanku jer su me molili iz informatike pa se vidimo u 14,45.